Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Najprej bo dobil besedo Nik Prebil, za njim pa mag. Dejan Židan. Izvolite. Najlepša hvala, podpredsednik. Kolegice in kolegi, predstavnik Vlade! Predno grem na zakon, mi dovolite en kratek komentar predstavljenih stališč poslanskih skupin. skupin. Zelo natančno sem poslušal te predstavitve, predvsem koalicijskih poslancev, zakaj to ne gre pa grda opozicija pa mi smo to zapisali in ono smo zapisali. Ne, ni res. Na ta način in s takšnim ciljem stvari niso zapisane. Prej sem poslušal tudi gospoda iz Poslanske skupine NSi, povedal je, zakaj vse tega ne podpirajo, in potem je dodal, »ampak zadeva se pa mora urediti« pa »za mlade moramo poskrbeti« pa »stanovanja bi bila res potrebna« pa tako pa tako. Ne razumem, v čem je potem danes pri tem zakonu težava. In še ena stvar, pri kateri mi je šlo res kar malce na smeh, ko sem zadevo poslušal, je to, ko koalicija začne: »To ni urejeno sistemsko.« Kakšna Kakšna stvar od teh vaših PKP je pa sistemska, lepo prosim? Tukaj se malce smešite, ampak dobro.

bolj slabo. Tako da nisem preveč optimističen, kar se tiče vaših obljub o spoštovanju oziroma tem, kar je ta državni zbor sprejel. Dejstvo je pa naslednje. Ta vlada je za mlade naredila bore malo. Res prosim, da ne poslušamo danes o tistih 300 evrih, ki jih je Vlada dala mladim v roku skoraj dve leti trajajoče epidemije. To je

tem zakonu, zakonu o stanovanjih, ne bi smelo biti niti vprašanje, kdaj, to je stvar, kjer bi moralo biti vprašanje zgolj, koliko in kdaj. bi moralo biti vprašanje že 10 let nazaj, ker mi s stanovanjsko politiko v naši državi močno zamujamo. Vsi pa vemo, kje se je zataknilo – to je bil tisti zloglasni Zujf, kjer se je celotna zadeva v državi bolj ali manj ustavila. V Stanovanjskem zakonu so stanovanja, ki so zelo potrebna, ki jih mladi potrebujejo, zgolj en del stvari, ki jih mi v državi potrebujemo za politiko mladih, zato da se bodo mladi lahko osamosvojili, da bodo doprinesli družbi, da bodo služili denar, da ga bodo tudi zapravljali, ne nazadnje da bodo imeli otroke, da bo Slovenija sploh lahko na čem temeljila v prihodnosti. Da bodo ti ljudje nato lahko ostali v Sloveniji, imeli službe in ne skoraj vsi, ki so dobro izobraženi in ki imajo v tej Sloveniji nekaj dodati, v tujino, zato ker jim tam omogočijo boljše plače, stanovanja in seveda tudi bistveno boljše delovne pogoje. Na tem moramo temeljiti. Ta zakon je zgolj ena od stopnic, ki jih mora ta država doseči, da bodo lahko mladi v Sloveniji prosperirali. In jaz mislim, da je dobra stopnica. Dejstvo je, da stanovanj v Sloveniji primanjkuje. Stanovanj z neko razumno najemnino, ki bi jo mladi zmogli plačevati, praktično ni. Strinjam pa se s kolegom, ki je rekel, da si teh stanovanj ne želimo samo v Ljubljani. Tudi jaz si želim, da so stanovanja mogoča povsod, kjer bi si mladi zaželeli ustvariti življenje, seveda je pa dejstvo, da je Ljubljana glavno mesto, je neko središče, kjer je tudi večina univerz. univerz. Seveda so tudi v drugih večjih mestih in v drugih manjših, a vendar je večja koncentracija mladih v Ljubljani. Žal, tako je, Ljubljana je glavno mesto in izven tega ne moremo. Strinjam pa se, da bi stanovanja morali okrepiti tudi izven oziroma v okolici Ljubljane. In kot rečeno, poanta tega zakona, med drugim omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo najemnih stanovanj pa možnosti gradnje stanovanj s pomočjo stanovanjskih zadrug s participacijo namenjeno. No, nekaj takega je bilo tudi že v Stanovanjskem zakonu. Med drugim se zdaj tukaj hvalite z njim, pa je v večjem delu nastal v vladi Marjana Šarca, nekaj stvari ste tudi pometali ven in si jih prilagodili po svoje, kot po navadi. Te stvari so bile v enem delu že tudi tam in so izrazitega pomena. Vedno, dokler bom sedel v tej hiši na politični ravni in tudi ko in če ne bom več, bom zagovarjal mlade. Ne samo zato, ker sem jaz del te generacije, ampak zato, ker bi bilo prav, da to storite vsi kolegice in kolegi. Ker so njihove dobre in inovativne rešitve, ki jih med drugim manjka tudi v tej hiši, vodilo za neko boljšo prihodnost in so tisto, kar Slovenija potrebuje. Če ne bomo vlagali v mlade, mislim, da ima prav

bi smeli začeti zakonodajne poti, pa so jo končali z določenimi popravki in spremembami. Mislim, da je to v določeni meri mogoče tudi tukaj, dokler zakon ostane s tem namenom, s kakršnim je bil spisan. Jaz bom ta zakon podprl, kot rečeno za mlade in za našo skupno prihodnost. Upam, da pomembnost tega zakona razumejo tudi nekateri drugi in da to pripomore k temu, da bo zakon dobil ustrezno podporo. Hvala.

Vlade. Moram reči, da sem na nek način žalosten, ker sem bil prepričan, da bomo vsaj pri tej temi danes enotni. Mislim, da ni človeka v državi, ki se ne bi strinjal, da v Sloveniji vlada stanovanjska kriza in da imamo s tem vprašanjem zelo velik problem in da bi bilo treba tukaj kot politični razred skupaj stopiti in najti neke primerne rešitve. Socialni demokrati smo skupaj z demokratično opozicijo res v dobri veri pripravili zakon po dunajskem zgledu, ki bi to vprašanje rešil. Namreč, največji problem je v tem, da smo takoj po osamosvojitvi celotno vprašanje stanovanjske politike prepustili trgu in verjeli, da bo trg delal v dobro ljudi. Pa ste se očitno zmotili. Enako kot pri področju energetike in energetske revščine, ki se danes na nek način potencirano povečuje. Zato je predpostavka, da trg te stvari rešuje, napačna in je tukaj nujna intervencija države. Še enkrat, jaz sem verjel, da bomo skupaj kot politika lahko dosegli nek konsenz, da je potrebno na tem področju nekaj narediti. Veliko ste govorili, sploh tista desna polobla dvorane pa Vlada, o tem, da saj je Vlada že sprejela nek zakon. Mimogrede, tudi jaz sem v prvi obravnavi tisti zakon podprl, ker menim, da so določene dobre rešitve v stanovanjskem zakonu, ki ga Državni zbor trenutno zbor trenutno obravnava, ampak tisti zakon ni dovolj. Ta naš zakon je zgolj nadgradnja tistega zakona. In še nekaj, spoštovani kolegi iz Vlade in iz koalicije,

a potem zaradi padca vlade in okoliščin, ki so se zgodile, ni stopil v parlamentarno proceduro. Vse, kar ste naredili, je, da ste nekaj dobrih rešitev ven pometali. Je pa res, da ta Stanovanjski zakon, o katerem ste govorili, predpostavlja tudi kar nekaj pomembnih rešitev. Ena od teh je možnost večjega zadolževanja stanovanjskih skladov. Druga je, da se najemnina pretvori iz neprofitne v najemnino, ki je stroškovna najemnina, ki ustreza stroškom gradnje. Ampak pozabili ste na ključni del – da je treba to razliko sredstev od neprofitne do stroškovne zagotoviti s strani države. Veliko je bilo govora o tem, da se bo to naredilo, konkretnih rešitev pa niste podali. Oprostite, niste jih podali. To tekmovanje je na nek način smešno oziroma bi rekel žalostno. pozivam koalicijo oziroma vse poslanke in poslance, da zakon, ki je bil pripravljen v demokratični opoziciji, podprete vsaj v prvi obravnavi, in potem bo čas za dopolnjevanje in popravljanje zakona. Se strinjam, gospod državni sekretar, da je mogoče tudi kakšna napaka, nomotehnična ali pa kakšne druge vrste, zato je čas, da se to dopolni. Ista zgodba je bila pri zakonu o znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Tukaj v Državnem zboru, ko smo ga mi kot opozicija vložili, ste ga hoteli raztrgati, kako je vse narobe, potem ste ga pa čez dva meseca istega, identičnega, razen da ste dali nekaj odpustkov zasebnim znanstvenim inštitucijam, pripeljali v Državni zbor in potem smo ga seveda soglasno podprli. podprli. Še enkrat v razmislek. Kot rečeno, naš zakon zagotavlja predvsem finančne vire, da bi se v naslednjih šestih letih lahko zagotovilo sredstva za izgradnjo 10 tisoč novih najemnih stanovanj. Namreč, trenutna situacija, ko smo v celoti prepustili gradnjo stanovanj trgu, je katastrofalna. Pripeljala nas je v stanovanjsko krizo. Danes imamo pomanjkanje najmanj 10 tisoč najemnih stanovanj, verjetno še več.

ne morejo zagotavljati teh stanovanj. Smo pa ena izmed držav v Evropi z največjimi deleži lastniških stanovanj in na drugi strani najmanjšimi deleži javnih najemnih stanovanj. Zgledujmo se po zahodni Evropi, po primerih, ki so nam lahko za zgled, na primer Dunaj, ki ga vodijo že skoraj stoletje socialdemokrati, pa ta sistem javnih najemnih stanovanj deluje. Tukaj ne gre samo za stanovanja za tiste iz, bi temu rekel, socialnega dna, tiste, ki seveda pomoč najbolj potrebujejo, gre tudi za zagotavljanje stanovanj za srednji razred, z neko normalno, dostopno najemnino. Mi smo izračunali, da bi bila ta najemnina po našem modelu za Ljubljano 350 evrov za stanovanje veliko 65 m2. Danes na trgu Danes na trgu trikrat več plačujejo najemniki za enako stanovanje ob tem, da nimajo nobene varnosti, da se pogodbe verižijo iz leta v leto, če sploh so pogodbe. Z našim zakonom pa bi vsak, ki bi bil upravičen, na razpisu dobil možnost do tega stanovanja, dobil doživljenjsko stanovanjsko pravico,

nima mlada družina enakih potreb za stanovanje, za bivanje kot neki upokojenci ali starejši. Vse to bi se dalo prilagajati, če bi imeli vzpostavljen model javnih najemnih stanovanj. Mi ga pa, kot rečeno, nimamo. Prvi pomemben korak je bil narejen leta 2015 pod vlado, v kateri smo bili tudi Socialni demokrati, ko se je dejansko s stanovanjskim programom določilo, da so stanovanjski skladi dolžni graditi zgolj za najem, ne za prodajo. Ker kaj se je dogajalo do takrat? Celo stanovanjski skladi so delovali kot nepremičninske agencije, so gradili zato, da so potem prodajali, in to po visokih cenah. To je res nedopustno. Mislim, da bi se morali vsi tukaj v tej dvorani strinjati, da je to nedopustno. Naj gradijo neki, ne vem, kapitalistični investitorji na trgu, ampak hkrati je država dolžna, da tukaj vstopi zraven in ponudi stanovanjski fond, primeren za državljanke in državljane. Kot rečeno, naš predlog zakona ni preambiciozen. želimo nameniti milijardo 300 evrov, s tem da je večina teh sredstev povratnih sredstev in zgolj poroštev za dolgoročne kredite s strani države. postavimo prioritete. Postavimo si, kaj so prioritete. Pred eno uro smo govorili o tem, da bi bilo treba razdavčiti tiste z visokimi plačami in s tem oškodovati državo na leto za milijone in milijone, zdaj se pa kar skrivamo oziroma nekateri celo na glas govorijo, da so pa sredstva za stanovanja nekako odveč oziroma jih nimamo, jih ne moremo najti. Najdemo pa lahko sredstva za orožje pa še za en kup drugih stvari, ki so nepotrebne, tudi za te vaše nesistemske bombončke PKP, ki nikomur niso pomagali iziti iz krize. Mogoče so pa, ne vem, pomagali kakšnemu prijatelju blizu vašemu predsedniku Vlade, da je kaj dobil. To je res nesprejemljivo. Da ne govorim o tistih opazkah gospoda Lisca, ki ne sodijo v Državni zbor, ne sodijo v Državni zbor Republike Slovenije kot demokratične države, ki zaenkrat to še je, če boste dolgo na oblasti, verjetno ne bo več. Da se na razpisih podeljuje stanovanja ljudem, ki se tako in tako pišejo pišejo – to je nedopustno izreči. Ne vem, oprostite, če bomo pa na razpisih delili, kdo je upravičen do stanovanja, glede na to, ali je čistokrvni Slovenec ali ni, potem pa res ne vem, kam smo prišli. In za take stvari se zavzema Slovenska demokratska stranka. demokratska stranka. Socialni demokrati smo v dobri veri skupaj z demokratično opozicijo vložili ta zakon. Verjamemo, da je potrebno vlagati v ljudi, ne v gradbene barone, kot pravi gospod Lisec. Lisec. Upam, da bo prevladal v tem zboru nek razum in da bo zakon dobil potrebno podporo za nadaljnje obravnave v naslednjih fazah postopkov. Gospod državni sekretar, če imate pa res kakšen konkreten predlog, kaj je v zakonu narobe napisano, nomotehnično mislim, pa prosim z besedo na dan. Vi ste govorili, da načini razpisov niso določeni in tako naprej. To ni, saj to se bo s podzakonskimi akti reševalo. Dopuščam pa možnost, da je tudi kakšna napaka mogoče. Moti se pa vsak. Zagotovo ima država večji aparat za te stvari kot opozicija. Ampak to nikakor ni razlog, da se zakona ne bi smelo spustiti v nadaljnjo obravnavo. Gre samo za vprašanje, kaj je za našo državo in za nas kot politike prioriteta. Mislim, da bi stanovanjska politika, zagotavljanje primernih stanovanj, kar je konec koncev tudi z ustavo določeno, ta prioriteta morala biti. biti. Če ta zakon v tej konstelaciji ne bo dobil potrebne večine, bomo uporabili vsa druga demokratična sredstva, da se vendarle naredijo neki premiki na tem področju. Hvala lepa. Preden dam besedo naprej, bi prosil, da se tisti, ki govorite, vzdržite slabšalnih oznak in podtikanj. Lepo prosim. Ni nobene potrebe, odrasli smo, vemo, kaj je kdo, kakšno stališče ima, to so vsi povedali, ni pa nobene potrebe, da se takih slabih zadev poslužujete. Besedo ima mag. Dejan Židan, za njim pa bo dobil besedo mag. Andrej Rajh. Hvala, gospod podpredsednik, za besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, gospod državni sekretar, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Pred nami je zakon iz modela, ki deluje.

dobre, delujoče prakse iz tujine. Ta zakon je primer dobre prakse, ki dokazljivo deluje v sosednji državi, na Dunaju dobro deluje, tako občinska, mestna oblast sta zadovoljni s to prakso kakor tudi državljanke in državljani, občanke, občani, meščanke, meščani. Kot drugo. Res ne bi želel poslušati, kakor je Marko že povedal, da so notri kakšne tehnične napake, ki jih je treba izboljšati. Prosim vas lepo, poglejte mnenja Zakonodajno-pravne službe v večini zakonov, ki jih na Vladi naredite, kjer imate zadaj izjemno zakonodajno-pravno službo, kjer imate zadaj aparat s tisoči uradnikov, ki obvladajo, kakšna mnenja dobite, pa jih potem popravimo tukaj s skupnimi močmi, vsaj včasih. Če je treba kaj izboljšati tudi z moje, naše strani, povejte, kaj je potrebno izboljšati, bomo z veseljem sprejeli, saj hočemo samo dobro za državljanke in državljane. Ko se pa vprašamo o vsebini, ali je v Sloveniji težava dostop do najemnih stanovanj po neki normalni, ugodni ceni, ki je primerna tudi našemu življenjskemu standardu, moramo priznati, da je. To je največja težava za tisti del populacije, za katerega se moramo najbolj boriti, za mladi del populacije. Ta zakon omogoča, da pomagamo. Saj tudi s tem zakonom ne moremo rešiti vseh težav, imamo pač drugačno strukturo stanovanj kakor drugod po Evropi. Eni rečejo, da je to slabo, drugi rečejo, da je to dobro. Kljub vsemu so se tudi na ta način včasih socialni problemi reševali, vendar sedaj vzpostavljamo nekaj novega. Vlada je tudi z našim soglasjem pripeljala neki model, ki se je že v prejšnji vladi razvijal. To je okej, vendar ta model ne bo rešil vsega. Tukaj je en dodaten model, kar je čisto okej, da pomagamo ljudem, da lažje pridejo do cenovno dostopnega stanovanja. Pri tem, kar sedaj gradijo v Ljubljani pa še kje, ko so cene 4 tisoč ali pa več evrov na kvadratni meter, se jaz samo sprašujem, ja kje pa živijo ti ljudje, da lahko to kupijo. Kje pa živijo ti ljudje? Glede na to, da recimo vsaj povprečje plač v Sloveniji poznamo, kdo so ti ljudje, ki to kupujejo? Kdo so, kje so? Zlasti ko se bere, da se vse, kar se zgradi, proda vnaprej po ceni 4 tisoč evre na kvadratni meter. Kje pa so ti ljudje? Mislim, da ti ljudje ne sedijo v tem državnem zboru, upam, da tudi ne v vladi ali kje drugje, ampak nekje pa so. so. To je treba kljub vsemu normalizirati, da bodo cene dostopne. Ko je nastajal ta zakon, se je vedno tudi med kolegicami in kolegi, ki so ga pripravljali, uporabljala beseda, ja, v Ljubljani je težava. Kot Prekmurec iz Murske Sobote sem takoj vprašal: »Kaj delate zakon samo za Ljubljano ali kaj?« Pa so me podučili. Seveda se bo ta zakon v tej obliki uporabljal za vsa mesta v Sloveniji, torej za celotno Slovenijo, dejstvo pa je, je največja težava v Ljubljani. Prosim lepo, nobene potrebe ni, da smo do Ljubljane sovražno razpoloženi. Če je tu težava, se bo največ težav tukaj reševalo. Tudi drugje, kjer so težave, se bo prek tega zakona reševalo. Ta zakon kot prvo tudi ne predstavlja, za razliko od marsikaterega drugega zakona, neposrednega napada na slovenske javne finance. Tudi zato, ker tovrstna oblika dokazljivo deluje v tujini. Sam bi si želel ne samo, da iščemo, ali bomo na plenarki, kar je lažje kot na pristojnem odboru, ki je v resnici nedemokratičen, ker ne izraža več razmerja med koalicijo in opozicijo v parlamentu v večini odborov je razmerje čisto drugačno, če gledamo na odbor za infrastrukturo, okolje, če pogledamo na odbor za zdravstvo, sem povsem prepričan, da bi nekateri koristni predlogi, kako obvladati trenutno hudo stanje v Sloveniji, ki jih prek tega odbora ne moremo spraviti do plenarke, do plenarke, na plenarki dobili podporo. Ampak bi si res želel, da pri tovrstnem zakonu ne bomo sedaj iskali posameznih poslancev, ali bi podprli dober zakon, ampak če je potrebno, kar tako pogrešam v sedanji sestavi, da recimo tudi Vlada, tudi koalicija nas predlagatelje mogoče vpraša, ali bi se z nami sestali, da pogledamo, ali so kakšne rešitve, ki bi jih lahko mogoče mi nadgradili skupaj, se to dogovorimo. Ne pred kamerami, jaz vem, da se je pogajati, dogovoriti pred kamerami nekoliko težje, kakor če niso vklopljene. Ampak dajmo tako narediti. Pred nami je dober zakon, ljudem bomo pomagali, mi smo se pripravljeni pogovarjati o njem. Dajte nam možnost, da sploh do procesa pride. Hvala.

številne ljudi in je do zdaj nobena vlada ni uspešno naslovila. To je treba jasno povedati. Prav tako je treba jasno povedati, da se razmere, ki smo jim sedaj priča na trgu, bližajo nekemu vrelišču in da vsem tistim, ki stopajo na trg dela, in tudi tistim, ki imajo slabe plače, pa še zmeraj toliko dobre, da ne pridejo na listo stanovanjskega sklada, bistveno otežujejo življenje v Sloveniji. To je zelo velik problem. Zavedati se moramo, da če nekdo želi v nekem večjem mestu mestu stanovanje, tudi če ga najame v Mariboru, ne v Ljubljani, bo takoj plačal 500 evrov plus stroške ob povprečni plači. Zdaj si pa predstavljajte, kako naj si en mlad učitelj, ki nima najslabše plače, privošči takšno življenje, kakršnokoli stanovanje. Seveda te razmere silijo k razmišljanju o svoji prihodnosti nekje v tujini. v tujini. Te zadeve mi tu naslavljamo. Res je, sprejeli smo novelo Stanovanjskega zakona, tudi v SAB smo jo podprli. Strinjamo se, da je bila velika napaka narejena, ko se neprofitne najemnine niso usklajevale, ker je to onemogočilo in vzdrževanje stanovanj in gradnjo novih stanovanj. Tu je bila storjena zelo zelo velika napaka, ki je tudi pomagala razvoju teh anomalij na trgu. Lepo vidimo, kaj se zgodi s stanovanjskim skladom, ki na podlagi najemnin, ki so, ne more vzdrževati stanovanj, kaj šele graditi novih – stanovanjski fond

primoran odprodati svoje nepremičnine, ker so bile v tako dotrajanem stanju, da niso imele ekonomske vrednosti v tem smislu, ni se jih splačalo obnavljati. Zavedati se moramo, da stanovanja niso poceni, predstavljajo življenjsko investicijo in ta fond bo treba tudi vzdrževati. To so zelo veliki izzivi. Če izhajamo iz gradbene cene stanovanja, torej ne tržne, se moramo zavedati, da je gradbena cena približno tisoč 200 evrov na kvadratni meter plus komunalno zemljišče med 100 pa 300 evri. Potem je treba tudi vedeti, na podlagi kakšne zadeve je treba namenjati sredstva za vzdrževanje in amortiziranje

stroške nabave in vzdrževanja stanovanja v eni amortizacijski dobi, da se določi standard in normativ, kakšno je lahko neprofitno neprofitno stanovanje, torej ali so na primer stanovanja, ki se gradijo na Brdu ali v Mariboru pod Pekrami, preluksuzna. O tem govorim, ali je to preluksuzno ali je to pravi standard. Ko se ti standardi določijo na podlagi višine neprofitne stroškovne najemnine, začnejo država, lokalna skupnost, pač skladi, ki so za to zadolženi, z gradnjo teh stanovanj.

v Sloveniji relativno star, da imamo ogromno objektov, ki so bili zgrajeni po drugi svetovni vojni, vemo, da se kar nekaterim objektom izteka življenjska doba in da so stari 60, 70 let in da so oni ob tem, da so računovodsko zamortizirani, tudi fizično zamortizirani in bodo potrebovali velika vlaganja. Govorim o obstoječih objektih. To so stvari, ki jih bomo morali kot družba nasloviti, rešiti in vzpostaviti mehanizme, da bodo lahko ljudje, ki živijo v teh stanovanjih, ta stanovanja na nek način vzdrževali in v njih živeli.

so zadeve, povezane z višanjem energentov in drugih stroškov, ki so povezani z vzdrževanjem stanovanj. Bojim se, da se lahko kar hitro ene domine porušijo in da se bodo te karte zrušile kot hišica iz kart. Včasih ko pregledam te oglase – danes je en spletni portal opozoril na zavajajoče prakse

drugič površina s pomožnimi prostori. Ta standard bi moral biti jasno določen, da se te stvari ne bi mešale v oglasih. Medtem nepremičninske agencije to konstantno zlorabljajo. Prav tako smo priča zavajajočim oglasom, da so še nezgrajena stanovanja prodana. Pri nas po zakonu nezgrajenih stanovanj ne moreš prodati, kolikor jaz razumem. To so stvari in anomalije, na katere bi se morali država, lokalna skupnost, strokovna združenja odzvati, zato da se razmere na trgu umirijo in da se ne podpira ta histerija, ki smo ji priča. Kolega Židan je lepo povedal – kdo so ljudje, ki si kupujejo ta ta stanovanja po takšnih cenah, kakšno plačo moraš imeti, da lahko kupiš takšno stanovanje? Pa tega ne sprašujemo zato, ker bi hoteli biti komurkoli favš, ampak zato ker te cene, ki so, nimajo osnove v prihodkih in plačah

da se vzpostavijo mehanizmi za mlade in za tiste malo manj mlade, da lahko pridejo do cenovno dostopnega stanovanja. Želimo si, da se na koncu lahko tudi najemnina,

Zavedati se moramo, da če ljudje ne morejo več razmišljati o tem, da bi si tu ustvarili prihodnost, če mora za to, da lahko sploh živi, plačati nesorazmerni del svojih prihodkov, za eno osnovno potrebo, kot je stanovanje, več kot 50, 60 % plače, potem je tak človek prisiljen razmišljati o tem, da tu ne bo več živel in da gre iskat iskat prihodnost nekam, kjer so te razmere nekoliko bolj normalne in manj kaotične. Po Po drugi strani imamo tudi zelo velik problem, ko banke omogočajo dolgoročno zadolževanje za dobo 30 let

s fiksno nizko obrestno mero, je to dolgoročno gledano breme za takega mladega človeka, ker mu izniči ves razpoložljivi potencial, da kupi kaj drugega, da se izobražuje in vlaga v kakšen drug razvoj. Te Te zadeve je zato treba nasloviti. Tudi Stanovanjski sklad sedaj izvaja kar nekaj projektov po Sloveniji, tudi v Mariboru,

Tako da nekaj se na tem področju dogaja, bi si pa želel, da so lokalne in državne inštitucije, ko se dogajajo take anomalije na trgu, glasne in jasne in se na njih tudi odzovejo. Vidimo, da so nepremičninski agenti in nepremičninske agencije zelo glasni pri promociji lastnih interesov,

da lahko reagirajo in da se odzovejo na te anomalije. Jaz sem dobil na primer informacijo, da Banka Slovenije, ko pripravlja analizo, poročila stanja na trgu nepremičnin, gleda spletne portale. Veste, če ena uradna če ena uradna inštitucija svoje vire črpa z interneta, potem se vprašam o zanesljivosti teh virov in zakaj to počenja, če je to res. To informacijo sem dobil od vira, ki mu res lahko lahko zaupam, torej da svoje baze podatkov o razmerah črpajo s spletnih portalov. Nekdo bi se moral na to odzvati. Ker če pogledamo, da prihaja dolgotrajna oskrba, da se bo zelo verjetno zaradi dolgožive družbe in dražjega zdravstva posledično podražilo zdravstvo, da bo vpeljan prispevek za dolgotrajno oskrbo, da bo potrebno več plačati za pokojnine iz proračuna zaradi demografskih sprememb, potem je jasno, da bo tak trg, ko bo nekdo

Hvala za besedo, predsedujoči. Danes imamo na mizi Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki smo ga vložili poslanci opozicije. Če mogoče najprej predstavim trenutno stanje na trgu najemnih stanovanj. Dejstvo je, da so stanovanja vse bolj nedostopna, s čimer se krši človekovo pravico do ustreznega bivališča. Obstoječi stanovanjski fond je dotrajan. Dejstvo je, da je 62 % stanovanj starejših od 40 let, poleg tega stanovanj primanjkuje. Slovenija se uvršča na sam vrh Evropske unije v deležu mladih v starosti med 18 in 29 let, ki živijo pri starših. Negotovost glede dolgoročnega bivanja in s tem povezani visoki stroški otežujejo načrtovanje kariere in oblikovanje gospodinjstva. 30 % prebivalcev živi v stanovanjski revščini. Dejstvo je, da se s to stanovanjsko krizo sooča večina urbanih središč. Tu mislim predvsem na največja mesta, Koper, Maribor, Ljubljana. Vsi vemo, da velik izziv predstavljajo tako imenovana uradno prazna stanovanja. V Mariboru je bila nedavno izvedena ena anketa in se je ugotovilo, da je od 50 tisoč stanovanj skoraj 10 tisoč stanovanj praznih, uradno praznih. Potrebovali bi 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, 600 bivalnih enot in 500 oskrbovanih stanovanj. Dejstvo je, da imamo mi pravico do ustreznega bivanjskega okolja zapisano v 78. členu Ustave Republike Slovenije, ampak očitno tega ni moč zagotoviti brez obsežne intervencije države in samih lokalnih skupnosti. Velikokrat se oziramo na dobre prakse iz tujine, zato bi tukaj zelo na hitro povzel dobre prakse iz sosednje Avstrije in tudi delno iz Švice. V Avstriji so na voljo različni viri financiranja, kjer si lahko posamezniki pridobijo stanovanjska posojila, poznajo tako imenovana državna varčevanja. To pomeni, da varčevalec nekaj let varčuje in si pridobi pravico do zelo ugodnega stanovanjskega kredita po obrestnih merah, ki so celo nižje od 1 %. V Sloveniji vemo, da je ta odstotek tudi več kot tri. Poznajo tudi stanovanjske banke, ki so ustanovljene ravno z namenom zagotavljanja sredstev graditeljem stanovanj po zelo ugodnih obrestnih merah. merah. V tujini poznajo oblike tako imenovanih stanovanjskih zadrug, ki so poleg stanovanjskih skladov glavne ponudnice najemnih stanovanj. Stanovanjska zadruga predstavlja neko vmesno obliko stanovanjskega razmerja med tradicionalnim najemom in lastništvom. Zadruga je lastnik stavbe in prevzema odgovornost, zadružniki pa so formalno najemniki, pri čemer so vključeni v odločanje. Gre za neprofitno organizacijo, katere edini namen je zagotoviti stanovanja po najugodnejši ceni za svoje člane. V Švici imajo na ta način urejenega več kot 20 % stanovanjskega fonda v mestih, se pravi, da so stanovanja v lasti zadrug. Dejstvo je, da so najemnine v teh zadrugah od 20 pa tudi do 50 % nižje, kot so pri klasičnih najemnih razmerjih. Ključni cilji današnjega zakona so torej vzpostavitev javne službe, gradnje javnih najemnih stanovanj, vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev, govorimo govorimo o spodbudah države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in o poroštvih za posojila. In seveda je eden od namenov zakona vzpostaviti zakonsko podlago za ustanovitev stanovanjskih zadrug. Finančne posledice so ravno tako vključene v predlog zakona. V obdobju od 2023 do 2029 bo potrebno zagotoviti dodatna proračunska in druga javnofinančna sredstva v višini 1,3 milijarde evrov, pri čemer je treba poudariti, da gre tukaj za samo 60 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 440 milijonov evrov je povratnih sredstev in 800 milijonov evrov je poroštev. Potrebno je tudi poudariti, da predlog zakona podpirata tako Mestna občina Ljubljana kot Maribor, kjer je, kot sem že omenil, ta stanovanjska problematika še posebej pereča. V LMŠ zagovarjamo še nadaljnje korake. Potrebno bo razmisliti še o naslednjih rešitvah. O prenosu zemljišč in nepremičnin z DUTB na Stanovanjski sklad. V času vlade Marjana Šarca je bil ta cilj že delno realiziran, ne pa v celoti. Potrebno bo spodbujati princip rent-to-buy, kar pomeni, da družina stanovanje sprva najame in ga sčasoma lahko odkupi, pri čemer se v ceno odkupa všteje tudi del plačane najemnine. Zagovarjamo nižjo obdavčitev dobička iz oddajanja nepremičnine za neturistične najeme. Govorimo seveda o dolgoročnih najemih, kjer ena od težav pomanjkanja stanovanj so tudi te spletne platforme za oddajanje, kot so Airbnb in podobno. Eden od možnih ukrepov bi bil tudi podelitev davčnih olajšav podjetjem, ki bi gradila stanovanjske površine oziroma nastanitvene površine v bližini svojih sedežev oziroma v bližini proizvodnih objektov. S tem bi se skrajšal čas, potreben za prihod na delo. Ta ukrep bi bil koristen tudi v smislu okoljskih ciljev in v smislu znižanih stroškov prevoza na delo. delo. Kar je ključnega, je dejstvo, da ob trenutnih cenah nepremičnin predstavlja nakup stanovanja za mlade praktično doživljenjski projekt. Na tem mestu bi mogoče omenil en primer dobre prakse, ki ravno teče v Sloveniji. Gre za projekt, ki je v pilotni fazi, neprofitni projekt Hiša za mlade družine. Jaz sem to zasledil v medijih, sama ideja se mi zdi, bom rekel, zelo zanimiva, gre pa za to, da bi občina uredila ustrezno zemljišče in ga potem odstopila za namen reševanja stanovanjske problematike. Komunalna infrastruktura se uredi z evropskimi sredstvi, z donacijami, z državnimi razpisi in potem se na zemljišče postavi naselje manjših montažnih hiš. Po Po prvi oceni naj bi ena stanovanjska hiša stala približno 50 tisoč evrov, kar pa je že nek znesek, ki bi bil mladi družini vsaj do neke mere dosegljiv. Če počasi zaključim. V LMŠ pozdravljamo tako omenjeni pilotni projekt kot tudi vse projekte, ki bodo povečali dostopnost stanovanj za mlade.

Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, kolegi! Naj uvodoma v današnji razpravi omenim izhodišča, ki smo jih imeli v Sloveniji, kar se tiče stanovanjske problematike, relativno dobro urejena v prejšnjem, ne vem kakšnem izkoriščevalskem sistemu, ki je pa vsaj tovrstno problematiko tako uspešno urejal, da v bistvu nismo imeli brezdomcev na cesti, ki jih danes srečujemo vsaj v večjih mestih, podjetja so skrbela, gradila so, gradila je na eni strani država, gradile so občine in tudi podjetja. Glej ga zlomka, morebiti se lahko nekateri novodobni lastniki podjetij, ki se dnevno srečujejo s pomanjkanjem kadra, malo zgledujejo tudi po prejšnjem sistemu, kjer so podjetja odvajala del sredstev in tudi gradila stanovanja za svoje zaposlene. Stanovanje so ne nazadnje ponujala kot dodatno boniteto in s tem so hkrati zadržala zaposlene v svojih krajih, v svojih firmah. Danes vsega tega ni, ker se je takratna politika odločila, da bomo v sklopu privatizacije, ki se je izvajala – kakor se spomnim, so bili poskusni zajčki najprej neki obrati družbene prehrane v podjetjih, razni avtoparki, počitniški domovi, potem pa je že počasi prišlo na vrsto tudi lastninjenje tako imenovanih družbenih stanovanj po Jazbinškovem zakonu. Jaz sem sicer generacija, ki je bila deležna teh ugodnosti. Danes slišimo očitke, da je to razlog, da ni več najemnega fonda v Sloveniji, pa ne vem, da so generacije staršev razprodale fond za mlajše generacije. Jaz imam tu malo drugačne poglede,

Tisto, kar je problem, je to, da ob hkratni razprodaji družbenega stanovanjskega fonda ni bilo vzpostavljenega nekega sistema, ki bi nadomestil stanovanjski primanjkljaj, ki je nastal na trgu. Posledica vsega tega je seveda, da od osamosvojitve naprej nismo imeli neke stanovanjske politike. Imeli smo takšno, ki je v preveliki meri prepuščala trgu in s tem tudi država ni več imela neke svoje vloge pri vsem tem. Predvsem so žrtve mlajši državljani, občani, mladina, ki danes težko pride do stanovanj. Cene stanovanj, ki se gradijo v veliki meri za trg, segajo v nebo. Saj je že danes kar nekaj kolegic in kolegov omenilo te zneske. Skratka, dostopnost do stanovanja za mlade družine je skoraj misija nemogoče brez nekega dolgoročnega, dolgoletnega zadolževanja, ki pa v glavnem pobere vso kreditno sposobnost teh mladih družin

gre. Ker ni ponudbe novih stanovanj, rastejo tudi cene starih in dotrajanih stanovanj, tako da imamo tudi v tem segmentu cene, ki so grozljive. Po podatkih iz leta 2018, ki sem jih uspel zbrati, se je na javne razpise za najemna stanovanja, ki jih oddajajo občine, stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, prijavilo več kot 10 tisoč prosilcev. je bilo, tako kot sem omenil, največ mladih in družin, generacije od 30. do 40. leta, ki vse težje dostopajo do stanovanj. Kaj bi moral biti interes države oziroma javni interes in po mojem tudi naloga države? Da bi z neko aktivno stanovanjsko politiko omogočila svojim državljankam in državljanom neko dostojno življenje. Ne pa da te nakup neke nepremičnine zadolži za celo življenje. Da ne govorim, da je poleg bivanja v življenju potrebno seveda še tudi kaj drugega.

v Avstriji, Dunaja, kjer že desetletja uspešno razrešujejo s fondom neprofitnih stanovanj stanovanjsko problematiko.

in ne nazadnje vzpostavljamo tudi možnost za neprofitno stanovanjsko gradnjo prek tako imenovanega vzajemnega organiziranja ljudi v tako imenovane stanovanjske zadruge. Ne bom ponavljal, ker je bilo danes že kar velikokrat rečeno, da ne pomeni velikega vložka države, vsaj ne, kar se tiče nepovratnih sredstev, da so večinoma viri financiranja opredeljeni kot krediti, povratna sredstva. Tako da se mi zdi, da tudi s pogleda vzdržnosti javnih financ ta zakon predstavlja dobro osnovo za realno možnost, da v naslednjih letih zgradimo ta stanovanja, ki jih primanjkuje. Verjamem tudi, da se da zakon v naslednjih fazah, tako kot ste omenili, še izboljšati. Sem pa trdno prepričan, da predstavlja eno solidno, realno osnovo za izgradnjo prepotrebnih stanovanj. Iz tega razloga ga bom tudi sam podprl. Hvala lepa.

besedo. Zelo pomembno področje je stanovanjska politika, ki je zelo pomembna za razvojni preboj Slovenije in tudi za dolgoročne stabilne javne finance. Kakorkoli se to sliši, vam bom zdaj v razpravi to poskušal dokazati. Težko razumem danes pri tem področju glede na pomembnost, da pa zdaj koalicija

Stop, kolegice in koleg, to ni prava pot, to ni razvoj Slovenije v pravi smeri. In zdaj se moramo vprašati, kdo so ti kupci, ki pokupijo vsa ta stanovanja, kolikor jih je pač na voljo. Med temi kupci seveda ni mladih, ni mladih družin. Mlade družine, socialno šibkejši postajajo zaradi tega vse bolj odvisni od teh kupcev, ki pa si lahko privoščijo ta stanovanja, in tudi vemo, zakaj. Še posebej postaja problem regij, to se pravi izven središč, tu pa je situacija še slabša. Tako in tako primanjkuje stanovanj, ker ni pravega interesa za samo gradnjo – seveda, če je cena potem na tem področju tudi dokaj nizka. Kako si potem v takšni situaciji lahko predstavljamo enakomeren razvoj naše Slovenije?

predvsem tistega kvalitetnega kadra za ustvarjanje pogojev za ustvarjanje višje dodane vrednosti. Seveda, če mladi odhajajo. Naložbe v Sloveniji so aktualne zaradi poceni delovne sile, če gledamo Evropo kot tako, zahodno, bolj razvito. Smo dobavitelji komponent za multinacionalke in tako smo izvozniki kapitala, dobičkov, davkov v bogatejše države. S takšno politiko bo težko doseči cilj 60 tisoč dodane vrednosti na zaposlenega, da dohitimo povprečje Evropske unije. To pa pomeni tudi višje plače, če bi mi dosegli dodatno vrednost 60 tisoč evrov. Brez mladih izobraženih kadrov ne bomo mogli doseči tega, da na na razvojnem področju naredimo preboj v dejavnostih, ki zagotavljajo to višjo dodano vrednost. Ta kader danes odhaja iz manj razvitih regij v naše centre. To je prvi problem, sem govoril – da znotraj ne znamo poskrbeti za enakomeren razvoj. In pa tisti glavni problem je, da mladi izobraženi odhajajo iz Slovenije na sever in zahod Evrope in še dlje, da ne govorimo govorimo celo o Avstraliji, Novi Zelandiji in tako naprej. Danes dopoldne sem se udeležil seje Sveta koroške regije in pred tem je bila tudi seja Razvojnega sveta koroške regije, kjer smo obravnavali regionalni razvojni program za koroško razvojno regijo. To sem hotel slišati, ker želim kot koroški poslanec potem projekte, ki so v tem

Sam začetek je bil takole predstavljen. Koroška regija je še vedno med zadnjimi regijami v Sloveniji. Poglejte, kaj sem slišal: 70 tisoč 635 prebivalcev je še. Jaz sem imel v glavi še ko smo zagovarjali, ko smo govorili o hitri cesti na Koroško, koliko prebivalcev je. In kaj slišim? Uradni dokument iz teh podatkov, starost je že dosegla 44,7 leta. Pred sedmimi leti pa je bila še 42,5 leta. Za dve celi dve leti se je v tem kratkem obdobju starostna struktura prebivalcev Koroške poslabšala. Druga zadeva. Število prebivalcev v Sloveniji, Koroška predstavlja 3,4 %. Če pa gremo zdaj na BDP. BDP v primerjavi s Slovenijo pa je samo 2,7-procentni delež, ki ga ustvarjamo. To je tisto, razvoj ne more iti, če toliko zaostajamo. V BDP dosegamo samo 18 tisoč 694 evrov, kar pomeni samo 80 % povprečja v Sloveniji. Pa se bom tu zdaj ustavil. Zdaj bom pa šel delat primerjavo Slovenije z Evropo. Skoraj identična slika. Tudi Slovenija za povprečjem Evropske unije zaostaja 20 %, dosegamo 80 % tega povprečja. To je tisti problem, ki ga ne vidimo. Da grem nazaj na stanovanjsko politiko. Zakaj sem to govoril? Ker je stanovanjska politika, dostopnost do stanovanj ena ključnih zadev, da mi mlade kadre, mlade družine obdržimo ali v manj razvitih regijah ali v Sloveniji, da ne odhajajo

ampak poglejte, cene stanovanj so pa podobne. Podobne. V teh velikih centrih stane stanovanje podobno kot v Ljubljani, na periferiji pa recimo 20, 30 % več. In to je tisti razmislek, kaj je v tem. Kakšna je pa politika Avstrije ob tem, da bodo šli z razvojem še hitreje naprej? Kakšna je njihova politika? Ugodna stanovanja. Cela naselja gradijo na Dunaju, da privabijo mlade kadre, delavce migrante, ki potem ostajajo gor in po 10 letih dobijo tudi državljanstvo. To je njihova politika, da pridobijo mlade. Tudi pri njih je problem starajoče se družbe in se zavedajo, da morajo mlade pridobiti. S takšnim BDP, s takšno dodano vrednostjo potem odrežejo kos te pogače in vložijo v stanovanje, zato da dobijo nove kadre. Te nove kadre dobijo iz manj razvitih držav, zato tudi Slovenija izgublja mlade kadre in odhaja tja gor, ker jim seveda nudijo več. Ne samo Dunaj, da povem še to, kar ste slišali pred kakšnim mesecem, volitve – kdo je zmagal v Gradcu? Komunistična stranka. In zakaj? ker je njihova politika temeljila ravno na tej socialni platformi in temeljila je zelo močno tudi na gradnji neprofitnih stanovanj, da imajo mladi dostop, da tistim, ki prihajajo na delo v Avstrijo iz drugih držav, takoj ponudijo stanovanje. Seveda tam, kjer potrebujejo ta kader, te profile. To politiko znajo peljati. In kaj delamo v Sloveniji? Ja še za lastni mladi kader, za mlade družine ne znamo poskrbeti. Vsaka vlada, ki prihaja, obljubljamo, govorimo, tudi danes je podobno, potem pa zavračamo te zakone in ne pridemo nikamor. Hvala bogu, moja občina je v zadnjih dveh letih odprla skoraj 200 stanovanj, od tega je polovica neprofitnih, in tudi tu se pozna. Ampak glej ga vraga, na drugi strani pa odhajajo vlagatelji, podjetniki, avtomobilska industrija, izgubljajo se ta delovna mesta. In zdaj je naš glavni problem na Koroškem, ali v Mislinjski dolini, v Slovenj Gradcu, da pridobimo nekega vlagatelja, ki bi vsaj enakovredno delovna mesta lahko odprl. Upamo pa, da bomo našli takšnega, da ne bomo potem, oprostite, malo v narekovajih, »hlapci«, da bomo delali kot kooperanti za nizke plače, nas tujci izkoriščajo. Da bomo znali mogoče postaviti na noge takšno dejavnost, takšno proizvodnjo, kjer bodo naši lastni proizvodi, kjer bomo konkurenčni na trgu, da bomo ustvarili več.

gradnja stanovanj, neprofitnih stanovanj, da si bodo mladi lahko privoščili, da jih bomo lahko zadržali doma. Dajmo enkrat presekati to in končno nekaj naredimo. Zakon je na mizi, in če ga danes ne bomo podprli, bo spet trajalo pol leta, leto ali bo celo nova vlada, da se bo spet nekaj naredilo. Čas pa beži, mladi bežijo, izgubljamo delovna mesta in na tak način res ne bomo prišli nikamor. Smo starajoča se družba, kot sem prikazal, Koroška napram Sloveniji, tudi Slovenija, poznamo ta problem.

in vse ostalo in celotne javne finance. S tem se borimo, s tem se ubadamo vsi, vemo, za kaj gre, ne znamo pa pravilno ukrepati. Kar neke populistične floskule delimo, neke bombončke delimo in se s tem hvalimo, leta pa gredo.

Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Kolega mi je dal nekaj iztočnic za razpravo. Situacija je resnično zelo zelo resna. Ko ste prej, spoštovani kolegi iz koalicije, govorili, da se bodo ljudje začeli izseljevati iz Slovenije, zaradi tega ker plačujejo morda po vašem mnenju nekoliko več dohodnine, mislim, da je popolnoma deplasirano. Je pa res, da se bodo ljudje začeli izseljevati iz Slovenije, če dobesedno ne bodo imeli možnosti kje živeti. A veste? lahko v Dnevniku preberemo članek, kjer delajo izračun, kakšni so dejansko stroški za stanovanje v Ljubljani, pa bodisi za najem bodisi za nakup. Prišli so do tega, da je približno isto mesečna renta

plačuje najemnina oziroma kredit – ponavljam še enkrat, ob predpostavki, da do kredita kreditojemalec sploh pride, se pravi, je pogoj zaposlitev za nedoločen čas in polog 20 tisoč evrov, ampak ob tej predpostavki bi bila mesečna najemnina oziroma kredit – 600 evrov na mesec. 600 evrov na mesec samo za stanovanje. Ob tem, da v to niso všteti stroški za ogrevanje, kanalizacijo, vodo, konec koncev tudi tisto, kar je treba plačevati v rezervni sklad in tako naprej.

V tem časopisnem članku izpostavljajo samskega človeka, ki je še bolj ogrožen. Povejte mi, kako lahko preživi,

to je tudi, oprostite, za moje pojme protiustavno. Ker kot sem prej povedal, Ustava Republike Slovenije pravi, da mora imeti vsak državljan primerno možnost za bivanje. Iz leta v leto se ti pogoji slabšajo. rekel z nadpovprečno plačo, z nadpovprečno plačo v Ljubljani, kjer je povprečje kvadratnega metra 4 tisoč evrov in več, dosega zdaj tudi 7 tisoč evrov za nova stanovanja, pride do nekega primernega stanovanja, dostojnega stanovanja. Recimo štiričlanska družina. Seveda ob predpostavki, da nima nekih predispozicij, da mu lahko pomaga družina in tako naprej. To je drugo. Ampak ne moremo iz takih izhajati. Tisti, ki imamo to možnost, smo lahko zadovoljni, sistem pa ne more izhajati iz takih primerov. In zato je tukaj res nujno, da država intervenira. Tukaj se ne moremo deliti na rdeče, bele, ne vem, leve, desne. Saj je nečloveško, če dopuščamo tukaj trgu, da dela po svoje. Dela pa za kapital in proti ljudem, več kot očitno. Pa ni samo Ljubljana. Jaz izpostavljam Ljubljano, ker so najvišje cene v Ljubljani, na Obali, blizu je seveda tudi Maribor, celotna Slovenija je problem. Je pa res, da v mestih pač ta problem še bolj eskalira, ker so ljudje na deželi navajeni drugače živeti nekako že po tradiciji. Živijo v svojih hišah in tako naprej. Ampak povejte mi, kako si naj nek mlad človek, ki nima neke dediščine oziroma mu starši ne morejo pomagati, pridobi primerno stanovanje v Ljubljani. Tukaj sem vam zdaj citiral primer iz Dnevnika. Stanovanje, veliko 48 m2, za 600 evrov najemnine oziroma kredita, ponavljam 20 let kredita. Za 20 let. To je pač realnost in to je realnost, s katero se ne moremo sprijazniti. Hkrati se pa gradijo vzporedno stanovanja za luksuz, za kopičenje kapitala, zato da nekdo kupi po pet, šest stanovanj, in potem se s tem seveda umetno dviguje tudi cene najemnin, ki so verjetno še višje, kot jih prikazujejo, ker se veliko ljudi izogiba plačevanju davkov. Tukaj je edini način, da država vloži neka sredstva in sistemsko uredi področje, začne graditi neprofitna najemna stanovanja. S tem bodo tudi padle cene na trgu, tudi za tiste, ki bi želeli imeti svoje stanovanje. Saj jaz nobenega ne silim v to, da gre v neprofitni najem. Sigurno bo še vedno nek delež ljudi, ki želijo imeti svojo nepremičnino. Ampak prav pa je, če smo socialna država, omogočimo ljudem tako kot drugod po Evropi, da lahko pridejo do neprofitnega najemnega stanovanja, in s tem znižamo cene nepremičnin, ki so v zadnjih letih res poletele v nebo. In hkrati s tem tudi nekako normaliziramo nepremičninski trg v Republiki Sloveniji. To, spoštovane kolegice in kolegi, je tisto ključno, kar bo obdržalo državljanke in državljane v Sloveniji, da ne bo prihajalo do bega možganov. Ne to, da tisti peščici

še to. Strinjam se na nek način, da ukrep, da se da neko davčno olajšavo tistemu, ki morda na dolgi rok odda stanovanje nekomu v najem za življenje, da se ga nekoliko razbremeni, ampak mora biti stvar bolj jasno definirana, da gre to za dolgi rok, za dolgoročni najem. Morda bi bilo celo smiselno razmisliti, da odda to stanovanje državi in potem država naprej, ampak ta ukrep je morda smiseln, ni pa ključen, gospod Lisec, prej ste ga vi izpostavljali, ni pa ključen ta ukrep. Veste, kje bi morali dobiti dodatna sredstva? In to v našem zakonu tudi piše, pač ta trajni vir finančni za stanovanja. Morali bi obdavčiti luksuz, po domače povedano davek na nepremičnine. Pa to ne na tisto prvo, ampak potem tisti, ki kopičijo, bi ga morali to plačati. Potem lahko šele govorimo o olajšavah, ko bodo te nepremičnine sploh pravično obdavčene. Potem pa mi lahko govorimo o tem, da pa damo neko olajšavo tistim, ki pa to stanovanje oddajo potem na dolgi rok, ne vem, ali državi ali komerkoli, to je stvar pač, ki jo je treba doreči. Ampak veste, brez davkov pač ni socialne države, to je dejstvo. In tukaj sta trčila danes dva koncepta. Prej smo govorili o tem, kako je treba ljudi razbremeniti za par evrov tiste s povprečno plačo na mesec, na drugi strani pa ugotavljamo, da rabimo milijardo 300 milijonov za stanovanjsko gradnjo. ta problematika je zelo zelo resna. Meni je žal, da nas tudi trenutno v dvorani ne sedi prav veliko, izpade, kot da mogoče ni to pomembno področje, ampak mislim, da je zelo pomembno področje. In še enkrat; pozivam tudi koalicijo, da probamo stopiti skupaj pa ugotoviti, da je to področje res potrebno rešiti. Smo ga vsi skupaj v preteklosti zapostavljali. Glavni krivec je bil zakon, ki je razprodal vse premoženje, in potem teh sredstev ni multipliciral v novogradnjo ali pa, ne vem, izgradnjo nekega fonda neprofitnih stanovanj, ampak so takrat, Janez Janša in ostali prijatelji, ki so v bistvu že isti 30 let na oblasti, očitno delali neke druge kupčije in tovrstna politika se žal nadaljuje še danes.

Najprej na začetku bi mogoče izkoristil priložnost pa za dan suverenosti izrekel iskrene čestitke vsem Slovenkam in Slovencem in pa opozoril na to, da je na Trgu Republike, ki je simbol slovenstva, Slovenije, slovenske države, simbol meter pa pol zelo živo rdeče barve rdeča zvezda, prav simbol te stranke, ki trenutno predlaga stanovanjsko zakonodajo. Toliko na začetku. Ko poslušam razprave ali pa predloge predlagatelja, ki nekako ne more mimo tega, da bi se obregnil v politične stranke s svojimi vrhunskimi doprinosi o tem, kdo koga kje podpira, kdo ima kje kakšne prijateljčke in tako naprej. Poglejte, tudi če je ta stanovanjski zakon s strani Socialnih demokratov oziroma bivše Zveze komunistov pripravljen dobronamerno, tudi če bi bil, bi bilo potrebno nekako to drugače razložiti oziroma koalicijo ali pa poslanke in poslance na nek drugačen način navdušiti za to, da bi se ta populistični zakon tudi podprl. Ker se bližajo volitve, seveda je potrebno čim več takih zakonov reproducirati v javnost in pa jih tukaj obravnavati v Državnem zboru. zboru. Glede na to, da je stranka Socialnih demokratov bila na vladi leta in leta, desetletja oziroma še prej desetletja v bivšem sistemu, ko so totalno zavozili stanovanjsko problematiko in zdaj poskušajo kar naenkrat na hitro rešiti z nekim zakonom o gradnji 10 tisoč stanovanj. Že sliši se hecno, kajne? Od leta 2015 do 2020, kar ste bili na vladi, ste zgradil oziroma nekako pripravili 340 stanovanj, spoštovani iz Socialnih demokratov. Skupaj seveda govorim tudi zdaj, v zadnjem obdobju, ko ste KUL koalicija, torej skupaj z Levico, LMŠ in stranko SAB, bili v vladi. Torej, nič ni bilo narejenega ali bore malo. To je zelo zaskrbljujoče in vse tisto, kar ste prej počeli, je seveda zdaj situacija, kakršno sami identificirate; da je stanovanjska problematika huda, da mladi odhajajo, da so nizke plače. Glejte, majčkeno prej nazaj ste imeli možnost ali pa boste imel možnost jutri pri glasovanju podpreti Zakon o dohodnini, ki bo povišal plače, pa pokojnine, pa pokojnine, ampak, kot je bilo razbrati iz vaših razprav, tega Zakona o dohodnini ne boste podprli. Torej, niste za povišanje plač, torej ste za nadaljevanje situacije in ste za to, da bodo mladi še pozneje prišli tako do dobrih služb kot tudi do stanovanj. Torej, nekaj ne gre skupaj. Ko pravite, da se je s protikoronskimi paketi delilo bombončke. S protikoronskimi paketi in tudi z vso zakonodajo, ki jo zdaj trenutna vlada sprejema po vašem slavnostnem metu puše v koruzo, se ljudem deli denar, se pomaga ljudem, se pomaga državljanom in gospodarstvu in tudi občinam in tudi vse to je namenjeno temu, da si lahko potem tudi stanovanjski skladi lažje in hitreje odločajo, da bodo mladim, ki jih tako opevate, tudi ponudili ustrezno stanovanje. Nas je to skrbelo že v času vašega vladanja in ko je ta vlada začela, smo tudi

Torej, Stanovanjski zakon, ki je narejen točno za to, da se gradijo in se že gradijo nova stanovanja – mimogrede, morate to tudi večkrat poudariti. Nova stanovanja se že gradijo in stanovanjska problematika mladih, mladih družin, se intenzivno, z nadzvočno hitrostjo tudi rešuje. S to spremembo stanovanjske zakonodaje se bo na primer do leta 2025 tudi pridobilo okvirno dva tisoč novih najemnih stanovanj. Z novo zakonodajo se je tudi uskladila višina neprofitne najemnine in hkrati prilagodil sistem subvencioniranja najemnin z namenom zaščite socialno ranljivih najemnikov. To se je z novo zakonodajo … Torej, stari se že odvijajo, se že delajo, kajne, za razliko od prej, ko niste pač znali narediti najbrž ali pa niste nekako zmogli najti skupnega jezika, da bi stvari premaknili, zato je vse stalo. Zdaj se te stvari popravljajo že s to zakonodajo in ta vlada to že vse počne. Stvari gredo naprej, zato ta skrb, bojazen, da bo še naprej takšno stanje, ki ste ga sami povzročili, je popolnoma odveč, popolnoma odveč. Ustanavlja se tudi javna najemna služba oziroma po zakonu je predvidena in pa omogoča se višje zadolževanje stanovanjskih skladov. Veste, da se s tistimi neprofitnimi najemninami, ni dalo obnavljati stanovanj, ampak se niste nič premaknili, nič niste na tem naredili. To je zaskrbljujoče. Zato pa imamo tako, kot imamo. Samo zato. Samo zato. Skratka, kup dobrih stvari predvsem za mlade, mlade družine je bilo s to stanovanjsko zakonodajo že narejenih in stanovanja se že pospešeno gradijo in se bodo tudi v prihodnosti. To je bistveno. To se pravi, da se te stvari že rešujejo. Veliko omenjate Dunaj. Neka polna usta so vas Dunaja, ampak veste, na Dunaju niste vi vladali, ni Zveza komunistov vladala pa partija, niti ne vaš način vladanja, potem ko ste spremenili ime Zveza komunistov v Socialno demokracijo; oni niso vladali na Dunaju. Na Dunaju niso imeli nacionalizacije, pa denacionalizacije, pa ne vem kaj vse, kar je bilo pri nas totalno zavoženo in zgrešeno. Ni bilo! Gor ni bilo teh težav. Gor je to normalno potekalo. Bi rekel, spoštujejo zasebno lastnino za razliko od vas, ki jo pač ne, in zato je na Dunaju neka druga zgodba, kot je pa pri nas. Ne morete sedaj kar naprej primerjati nekega Dunaja pa Slovenijo. Ta zakon, ki ga imate pripravljenega, je predvsem pisan na kožo torej večjih mest, bi rekel. Najbolj seveda Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor. Želite samo, da se gradi samo tukaj, v teh mestih. Že tako imamo že vse skoncentrirano, pa še kar bi. Samo

Litiji. Oči odprite, bi rekel, zorni kot je treba povečati, tudi na podeželje slovensko. Mlade družine pa mlade imamo tudi na podeželju, ki bi radi ostali na podeželju pa imeli dobro plačane službe, si gradili stanovanja,

Potem pravite Jazbinškov zakon. Ja, ali je bila to napaka ali ni bila napaka. Tisti, ki so stanovanja takrat dobili po nizki ceni – seveda jim je bilo to všeč. To objokovati. Ali želite tem, ki so ta stanovanja po Jazbinškovem zakonu napol zastonj dobili, reči, da bodo morali doplačati za ta stanovanja? Ali pa, ne vem, da jim boste jih vzeli spet, da boste spet naredili nek preskok, kot ste ga že v preteklosti? Ta stanovanja so takrat dobili lastniki stanovanjskih pravic napol zastonj, potem so ta stanovanja seveda tudi prodajali. Ali pa, recimo, če je želel to stanovanje na hitro odkupiti, je prodal kasneje eno majhno garažo in s tisto kupnino od garaže kupil celo stanovanje, po tem zakonu in tako naprej. Skratka, bilo je narejenih v zgodovini kup napak, neumnosti in nikar si ne smemo želeti, da te napaka še naprej ponavljate. Če niste do sedaj znali rešiti ali po petih letih niste več kot 340 stanovanj zmogli skupaj spraviti, kdo bi sedaj vam verjel, da boste pa kar 10 tisoč stanovanj zgradili? Kar se tiče vaših izkušenj, vaše politične stranke izkušenj na stanovanjski problematiki ali pa skrbi za stanovanja, si pojdite pogledat Murgle, vaš produkt. Pojdite v Murgle in si poglejte ta imperij nepremičnin slovenskega rdečega plemstva! Samo stopite v Murgle na eno ekskurzijo, na en izlet in boste videli luksuzne hiše na elitni lokaciji, ki so jih predvsem politični veljaki dobivali skorajda zastonj, za drobiž. Po 20, 30 tisoč evrov ali pa še manj, danes so te nepremičnine vredne 300, 400 do pol milijona evrov. Pa ne verjamem, da me boste demantirali, ker ti podatki držijo. In tam so vaši politični veljaki. Člani Zveze komunistov, torej vaša predhodnica, večina tam živijo. Vidite, to je bila vaša skrb za stanovanja. Jaz sem živel v hribih, v Veliki Štangi, in so hodili v staro šolo stari partijski veljaki počivat, pa so lepo ležali in gledali cele dneve in popoldneve okrog, v gostilno so šli pa na naročilnico Zveze komunistov jest. Jaz sem pa koso in grablje gonil po bregu. Vidite, tako je to bilo in zato lahko o tem tudi govorim. in zdaj taka skrb, ki ste jo pokazali tukaj s temi Murglami in s temi vašimi predhodniki, vašimi vzorniki, partijskimi veljaki, ki so za tako nizke cene dobili stanovanja, hkrati pa niste poskrbeli za delovne ljudi oziroma zdaj pa pravite, da bi poskrbeli še za ranljive in za revne in za ne vem kaj vse. Jaz vam nikakor ne morem verjeti glede na to, kaj se je dogajalo v preteklosti, da ste poskrbeli sami, vi, z zakonodajo, z načinom vašega dela, da je nekdo lahko, ki je bil pač komunist oziroma vaš član, kupil za 20, 30 tisoč evrov hišo na lepi parceli, ki je danes vredna pol milijona evrov. Veste, zato vam pač nekako ne morem verjeti. Tudi ljudje, ne verjamem, če poznajo zgodovino, da bodo verjeli, da imate neke iskrene namene, da bi zdaj pa kar naenkrat 10 tisoč stanovanj zgradili. Niti ne veste, iz katerega denarja, kako bi to zgradili, ne veste, kje bi denar vzeli. A se boste zadolžili? Verjetno spet po stari maniri, ko plačujete tako visoke obresti, ki jih, recimo, ta vlada nikoli ni. ni. Še enkrat, mi smo sprejeli stanovanjski zakon, ki je namenjen predvsem reševanju problematike mladih; mladih družin, mladih zaposlenih, pa tudi starejših, pa tudi vseh drugih. Ta zakon je bil sprejet in nepodprt z vaše strani, zdaj pa pač predlagate nekako po predvolilni maniri kar neko zadevo 10 tisoč novih stanovanj. Saj se dobro sliši. Nimam nič proti, če bi bili vi to sposobni res narediti ali pa, da bi imeli iskreni namen, kako bi to naredili. Ampak na vse predhodno, kar sem povedal, vse napake, ki ste jih doslej naredili, ta vaša malomarnost do mladih družin, do mladih, pa tudi to, da ne podpirate Zakona o dohodnini, ki bi zviševal plače, pa niste podpirali niti PKP-jev, pa niste podpirali stvari, ko je Vlada pripravila oziroma ko smo uredili, da ima drugi otrok vrtec brezplačno, pa ko urejamo čim bolj ugodne prevoze dijakov in študentov, pa ko smo dajali vsi skupaj tudi dodatke starejšim upokojencem, dijakom, študentom, vse te stvari, pa ko so se popravile krivice pri kmečkih pokojninah in pri invalidskih in tako naprej. Stare stvari. Ta vlada jih je nešteto popravila, ki so bile do zdaj zavožene. To so vse stvari, ki vplivajo na boljši standard. Na boljši standard ljudi. In vse to potem pomaga, pripomore, da se tudi lažje rešuje stanovanjska problematika bodisi z najemom bodisi z nakupom. Da pa so tako visoke cene nepremičnin, bodisi zemljišča za nakup za gradnjo hiše bodisi zato, da so takšne cene visoke stanovanj, ste pa odgovorni v veliki meri sami. Saj ste vendar vladali in pripeljali situacijo do tu, kjer smo. Zdaj pa ste pač ugotovili, ko trenutno niste na vladi, da je vse narobe. Torej ugotavljate, da sami niste bili sposobni stvari postaviti na svoja mesta, da ste zapeljali stvari predaleč in pričakoval bi vsaj to, da ko želimo stvari popravljati, tako kot smo jih želeli s Stanovanjskih zakonom, ki smo ga sprejeli, da bi pa tukaj pristopili nasproti in pomagali, da se take stvari sprejmejo, ki so v korist vseh tistih, ki ste jih doslej zanemarili. To pa bi bilo pošteno od vas in tudi bi človek pričakoval. Če že sami niste mogli teh stvari postaviti na svoje mesto, da pa pomagate, da se te stvari potem sprejmejo tako, kot to počnemo zdaj. Potem bi lahko tudi sami rekli, da ste pa le pomagali tej vladi, ki ji je mar za mlade družine, ji je mar za zaposlene in ki ji je mar za delavce in pa upokojence, da bodo lahko svojo stanovanjsko problematiko reševali lažje in hitreje. En kup stvari smo tudi sprejeli od gradbene zakonodaje – še čaka seveda na sprejem, je v obravnavi Zakon o urejanju prostora. Vse te stvari nekako združimo skupaj, tudi s Stanovanjskim zakonom, ki smo ga že sprejeli, in vsemi ostalimi zadevami, tudi z Zakonom o dohodnini in tako naprej, so nek skupek, neka celota vsega, kjer se delajo tektonski premiki v korist državljank in državljanov za boljši standard, za boljše plače. In vsi moramo delati na tem, da bo čim višja gospodarska rast, da bodo ljudje čim več zaslužili in čim lažje tudi živeli. To je bistveno. Tako takšni predvolilni bombončki, ali pa neki populizmi o 10 tisoč stanovanjih, ali pa stvari, ki jih predlagate pred volitvami, mislim, da niso iskrene in da nekako tudi niso na mestu. Tako, da takšnega vašega populističnega predloga jaz, žal, res nekako ne morem podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Takoj bom dala besedo naprej. Jaz bi samo rada, gospod Doblekar, opozorila, pozorno sem poslušala vašo razpravo. Če bi se poslužila načina vodenja, kot ga ima vaš poslanski kolega, podpredsednik, bi na tej točki marsikatero neresnico komentirala, pa je ne bom, ker nimam te pristojnosti. Rada bi pa opozorila na 122. člen Poslovnika, na podlagi katerega opravljamo to splošno razpravo, ki govori o tem, da je potrebno na točki dnevnega reda, ko se opravi splošna razprava o nekem predlogu zakona, razpravljati o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona, in o načelih, ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona. Jaz v vaši razpravi nisem zasledila praktično niti enega stavka o predlogu zakona, ampak ste v bistvu šli na osebno diskreditacijo predlagateljev, kar pa se mi ne zdi korektno. Na tej točki opozarjam, vas nisem želela v vaši razpravi prekiniti in vam prekiniti vašo rdečo nit, ampak v bodoče vas pa bom prekinila in vas pozvala, da se vrnete k točki dnevnega reda oziroma da bo vaša razprava bolj kot ne korektnejša ali pa bolj v skladu s poslovnikom. dvorane/ Prosim? Postopkovno imate v zvezi z … Najprej imamo postopkovni predlog, se opravičujem. Gospod Jože Lenart, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Sicer se vam lahko zdaj samo zahvalim za vaš postopkovni predlog oziroma za to, na kar ste tudi opozorili poslanca, da na tak način je težko potem izvajati eno normalno razpravo. Na mizi imamo Predlog zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki – bom rekel, tu pa moram priznati –, v takem obdobju nismo znali, v tem kriznem obdobju, kaj premakniti, zdaj ko bi lahko iz vsega tega Načrta za okrevanje in odpornost, ko so možnosti, pa potem moramo poslušati tu poslanca, kot je predhodnik bil, neproduktivno politično predavanje zgodovine

Hvala lepa. Saj sem že predhodno, tako da se ne bom ponavljala. Gospod Boris Doblekar je še želel postopkovni predlog. Izvolite. Čisto na kratko, podpredsednica. Zelo pozorno sem vas poslušal pri vaši obrazložitvi. Jaz sem se dotaknil vsebine predlaganega zakona na določenih točkah. Vse ostalo, kar je bilo za zraven, je bilo pa vse samo odziv na stališča, ki sem jih prej poslušal, in na nekatere razprave. Samo odziv na to o raznih prijateljčkih in tako naprej, kar je bilo poslušati. Drugače tega niti omenil ne bi. In tudi to gradivo, ki sem ga potem uporabil, sem šel kasneje celo ven iskati, ker ga drugače ne bi, ampak bi strogo govoril, nekih šest, sedem minut sem imel predvidenih, zgolj o

Me veseli, hvala za to intervencijo. Recimo, da je bilo postopkovno pojasnilo. Me veseli, da se v nekem delu strinjate z mano. Samo v pojasnilo, če bi jaz prej vodila sejo, če je res bil to samo odziv na prejšnja stališča, pa se tukaj ne bom opredeljevala, ker verjemite, nisem takšnega mnenja kot vi, bi že prej intervenirala. Res prosim, da smo korektni v razpravah in pač razpravljamo v duhu te splošne razprave, ki je namenjena razpravi o predlogu zakona o umeščanju v naš družbeni prostor in tako naprej.

Verjetno gospod oziroma kolega Doblekar pač ni razumel tega zakona. Seveda, če ga hočeš razumeti, ga moraš najprej prebrati. In po tem, kakšne neumnosti je klobasal teh 20 minut, vidim, da niti odprl ni prve strani tega zakona. Ker smo se pogovarjali danes o 70. letih, pa ne vem, kaj še vse delamo, pa o Murglah; skratka, klasičen repertoar SDS, ko zmanjka argumentov. Jaz nisem zagovornik ne Murgel, ne na kakšen način je kdo prišel do stanovanja. Vi najprej vprašajte svojega predsednika, ki je – mimogrede – edini predsednik vlade v Evropi, ki je še bivši komunist, naj on pojasni svoje premoženje, pa ga bo verjetno tovariš iz Murgel lažje kot on, ki ima vedno s tem težave. Ampak res se ne splača, verjetno je to domet, ki ga razume kolega Doblekar. Pač, smo različni. Hvala lepa. Dajmo vseeno držati nivo razprave tam, kjer je tema, da se ne bomo pingpongali o teh temah, ki niso na dnevnem redu, ker ni korektno. Besedo pred naslednjo razpravljavko je želel predlagatelj. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Konec koncev je kolega Soniboj povedal bistvo. Gospod Doblekar, vi dejansko res niste prebrali zakona in ste uporabili tisti splošni opomnik SDS, ko ne veste, kaj bi povedali, pa začnete govoriti o komunizmu, o rdeči zvezdi in tako naprej. Smešno in žalostno. še smetarska mafija mogoče manjka zraven. Bi vam pa rad, gospod Doblekar, vendarle odgovoril na to, ko ste omenjali: stare čase, rdečo zvezdo in tako naprej. V tistih časih, pa se ne bi želel opredeljevati do sistema kot takega, ampak v tistih časih je bila stanovanjska problematika dobro in zgledno rešena. Potem pa, ko ste prišli na oblast vi, leta 1990, ste vse sfrčkali in razprodali. In oprostite, nehajte zavajati ljudi z Murglami – ne vem kaj. Tudi Murgle so bile na isti način prodane, po istem zakonu, Jazbinškovem, kot vsa ostala stanovanja. In poznam, pa nočem biti nek branik ljudi iz prejšnjega režima, ampak veliko ljudi, ki so se odpovedali stanovanjem in jih niso odkupili po Jazbinškovem zakonu, čeprav so imeli to možnost. državljank in državljanov, žaljivo je, da vedno tako razpravo odpeljete po ideološki poti in začnete odbijati nazaj vedno ene in iste floskule. Ljudje pa nimajo stanovanj. In vi si upate govoriti, da je to populističen zakon. To si upate govoriti! A vi veste, da večina mladih, tisti, ki niso rojeni z zlato žlico, nimajo kje živeti? Se zavedate tega? Pa še ta neresnica glede tega, kako ste vi pripravili spremembe stanovanjskega zakona, ki so v proceduri. Tudi to ne drži. Pripravila jih je prejšnja vlada. In tudi to ne drži, da jaz nisem sprememb podprl. Poglejte si, preden govorite. Nehajte zavajati in nehajte smetiti po slovenski javnosti stalno z enimi in istimi temami. Čas gre naprej in ljudje si želijo, da dela politika v dobro ljudi, ne pa, da ves čas z nekimi zgodbami iz preteklosti obračunavate. Še neresničnimi po vrhu vsega!

Za razliko od gospoda iz SDS-a se bom osredotočila na predlog zakona, ker sem ga za razliko od njega tudi prebrala. Verjetno ne bom povedala nič novega, pa kljub temu. Vemo, da imamo v tem trenutku v Sloveniji stanovanjsko krizo, da so cene novogradenj odletele dobesedno v nebo, da so tudi najemnine odletele v nebo, sploh v zadnjem času. Sploh, če govorimo o mestih kot takšnih. Mladi si seveda vse težje privoščijo eno ali drugo, sploh tisti, ki so prekarci in nimajo nekega rednega prihodka, da ne rečem službe za nedoločen čas. Kolegi so to vse že danes v teh urah, odkar traja ta debata, povedali. Še vedno vemo, da so zelo velike razlike po Sloveniji. Ljubljana in Obala sta tako rekoč nedosegljivi, če ne pomagajo starši, tudi stari starši, medtem ko v drugih delih Slovenije so cene pravzaprav nekih nepremičnin za polovico nižje in seveda s tem tudi, da rečem, ljudje imajo toliko manj premoženja v tistih delih Slovenije, kjer pač ni strogi center oziroma res neka mestna občina. Vendar je pa dejstvo tudi drugo, da mladi oziroma velika večina njih si pa želijo živeti v mestih. Da se podeželje prazni, vemo. Sploh se prazni tam, kjer so težji pogoji za življenje. Seveda s tem se tudi, ker vsi drvijo v mesto, tam cene dvigujejo. Tako pač je. Ampak naloga države je, da z aktivno stanovanjsko politiko pomaga mladim. In to je pravzaprav cilj, ki ga želimo doseči s tem predlogom, ki smo ga v opoziciji tudi sovložili. Zakaj? Prvič zato, ker so mladi prihodnost naše države in je seveda treba v njih vlagati in jih tudi postaviti na vrh prioritete v državi. Treba jim je zagotoviti stabilne zaposlitve, da bodo lahko razmišljali tudi o nepremičnini in o nakupu nepremičnine. Zato so cilji in rešitve tega zakona takšni. Prvič, vzpostavitev javne službe gradnje javnih najemnih stanovanj. Drugič, vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev. Tretjič, vzpostavitev možnosti za neprofitno stanovanjsko gradnjo preko vzajemnega organiziranja ljudi v stanovanjske zadruge. Četrtič, določanje spodbud države v obliki nepovratnih virov, povratnih virov in poroštva za posojilo, dokler država ne uveljavi trajnega sistemskega vira za stanovanjsko politiko, vezanega na določenega proračunskega davčnega prihodka. Petič, omogoča poroštvo države za dolgoročno zadolževanje za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Šestič, vzpostavitev možnosti in spodbude za gradnjo najemnih stanovanj preko stanovanjskih zadrug s participacijo najemnikov. To so zelo konkretni cilji, ki so v tem zakonu tudi zapisani. Zdaj, če bi ga gospod iz SDS-a prebral, bi potem to vedel in ne bi govoril, da nekaj tja v en dan pišemo. Finančne posledice smo ocenili na 1,3 milijarde, in sicer v obdobju od leta 2023 do 2029. In če imamo v tem trenutku v proračunu zapisano, da bomo 780 milijonov dali za orožje, potem seveda to ne bi smel biti problem v vseh teh letih zagotoviti. Pa vendarle; tisto, kar je bilo sprejeto, ko ste nam očitali, da nismo podprli stanovanjskega zakona, kar seveda ni res, ampak ne glede na to, bil je pripravljen v prejšnji vladi. In kaj ste vi naredili? Poglavitne rešitve ste pravzaprav izločili in potem na mizo prinesli točo tisto, kar je vlada Marjana Šarca pripravila. Ampak okej, tudi o tem ne bomo govorili. Imamo pa še en drug paradoks v tem trenutku v Sloveniji in ta se imenuje, da mladi do stanovanj, do hiš ne morejo priti, medtem ko pa starejši, ki živijo v nekih hišah, ki so jih seveda skozi svoje celo življenje pridobili, zgradili, še z lastnimi rokami, kakopak, jih pa enostavno ne želijo prodati, čeprav jih težko vzdržujejo oziroma jih zdaj sploh, ko prihaja zima, tudi težko ogrevajo. Veste, koliko je takšnih in stanovanj in hiš po Sloveniji? Ogromno! Ker imamo, pravzaprav Slovenci imamo to neko potrebo po držati nepremičnino in je bog ne daj prodati. Imamo mi to neko kulturo, da moramo biti lastniki nepremičnine. Zdaj, če pogledamo po drugih državah, temu seveda ni tako, ampak okej, to je pač naša mentaliteta očitno, da moramo imeti dober avto, pa da moramo imeti nepremičnino oziroma hišo in jo držati, čeprav si je ne moremo več privoščiti. To je pač realno dejstvo. Zato smo predlagali ta zakon in zato so v tem zakonu tudi rešitve, do katerih bi lahko prišli in rešili tudi to. Presenetilo me je pravzaprav danes stališče Vlade oziroma gospoda državnega sekretarja, ki je povedal, citiram, povedal je zelo konkretno … Aha, povedal je, da Vlada ne podpira tega predloga zakona zato, citiram, »ker ne potrebujemo več javnih stanovanj«. Moram povedati, da tega pravzaprav ne razumem. Točno to ste povedali, gospod državni sekretar, ker sem si to napisala. Pa vam bom prebrala, kaj sta napisali Mestna občina Ljubljana, ki podpira ta predlog za povečanje števila javnih najemnih stanovanj, in še posebej, kaj je napisala Mestna občina Maribor, iz katere sama prihajam. In sicer pišejo, da podpirajo sprejetje tega zakona, še posebej je viden primanjkljaj neprofitnih stanovanj za prosilce na listi A, ki glede na socialne razmere niso vezani za plačilo varščine, in oskrbovanih stanovanj za starejše. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor v tem trenutku potrebuje okvirno 300 javnih najemnih stanovanj do leta 2025 pa še okvirno 300, skupaj torej 600 javnih najemnih stanovanj do leta 2025, tako pišejo iz Mestne občine Maribor. In ker vemo, da smo vedno bolj starajoča se družba, o tem je prej zelo nazorno in s številkami povedal tudi kolega Jože iz LMŠ, potem moramo priznati, da imamo težavo in da potrebujemo ta stanovanja, o katerih sicer Vlada pravi, da jih ne. Pa ne glede na to, mislim, da bo potrebno do stanovanjske problematike pristopati celostno, zato v LMŠ poudarjamo, da ustrezna stanovanjska politika predstavlja zgolj kamenček v mozaiku širšega konsenza med predstavniki vseh družbenih skupin, tako mladih, tako socialno ogroženih in tudi starejših. Zato smo se nekoč v tej državi odločili, da si bomo medgeneracijsko pomagali, in prav je tako in to v LMŠ seveda zagovarjamo. Ker so namreč interesi družbenih skupin med seboj zelo prepleteni, mladim in socialno ogroženim z ustrezno stanovanjsko preskrbo soustvarjamo pogoje za oblikovanje samostojnega življenja ter jim omogočimo vstop med aktivne predstavnike družbe ter posledično vplivamo na krepitev medgeneracijskih odnosov, ki so osnova za oblikovanje medgeneracijske solidarnosti. In to je bistvo! S tem bomo seveda tudi ustvarili pogoje za kvalitetno in pa aktivno staranje in tudi se bodo s tem krepile možnost za dostojno starost. Ker na ta način bomo lahko tudi starejšim vrnili to, kar so tej družbi dali. Zato moramo tudi poskrbeti, da bodo na stara leta dostojno živeli, ne pa, da jih bo zeblo v njihovih hišah ali pa v njihovih stanovanjih zato, ker imajo premajhne penzije in si ne morejo privoščiti ogrevanja. Če bi se kdaj pogovarjali z gospodom Krabonjem iz Upornika, ki ga verjetno poznate vsi in zelo aktivno pomaga v Mariboru starejšim, ne samo starejšim, vsem, ampak recimo, da v veliki večini primerov starejšim, potem bi bi videli, kaj on pove, kaj se dogaja sploh zdaj, ko prihaja zima. Ljudje enostavno ali ne kurijo ali pa ne jedo, ker za oboje pač nimajo. Zato predlog tega zakona, da se bodo te stvari uredile. Kaj so še pa dodatni predlogi, ki jih tudi v LMŠ zagovarjamo? Prvič, prenos zemljišč in nepremičnin z DUTB na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, to smo povedali že v naši vladi. Nekatere stvari so se zgodile, nekatere pa se žal niso. Potem seveda drugič, spodbujanje mobilnosti med prebivalci oziroma lastniki nepremičnin. To je tisto, s čimer imamo, kot sem že prej povedala, Slovenci malce težavo, ker pač se nam zdi, da to nepremičnino moramo držati v svojih rokah. Potem tretjič, spodbujanje principa rent and buy, ko mlada družina ali nek par lahko stanovanje sprva najame, potem pa ga sčasoma tudi odkupi. Tudi temu je namenjen ta zakon. Potem četrtič, spodbujanje trajnostnih gradenj stanovanj iz obnovljivih virov. Tudi pri tem še imamo verjetno v Sloveniji kar nekaj, da rečem po domače, rezerv in jih je potrebno izkoristiti. Namreč v LMŠ menimo, da zadolževanje samo po sebi ni problematično, namreč bistveno pa je, za kaj se država zadolžuje. Če se zadolžuje za javne investicije v infrastrukturo, torej graditev javnih najemniških stanovanj, je to, kar se tiče LMŠ, tudi ustrezno. Tudi zato, ker javne investicije nadomestijo izpad potrošnje, ker se posledično BDP zniža manj, kot bi se, in ker država z investicijami tako spodbuja gospodarsko aktivnost in zaposlovanje. Vse te stvari in tudi javne investicije so v času gospodarske krize lahko generator gospodarske rasti, zato jih v LMŠ seveda tudi podpiramo. Jaz sama si želim, da bi kolegi na desni nehali s temi delitvami, ampak bi sprevideli, da tukaj delamo za naše zanamce, da tukaj pravzaprav s tem predlogom zakona skušamo pomagati mladim, ki bodo nenazadnje delali za naše penzije. Zato bi bilo prav, da se tak predlog zakona tudi podpre. In sama ga bom podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. K besedi se je prijavil državni sekretar gospod Rožec. Izvolite. Še mikrofon. Gospod Rožec, še mikrofon. Hvala. Samo želim povedati, da moj zaključni stavek je bil, »Vlada predloga zakona ne podpira, ker ocenjuje, da ni potreben«. In čisto nič drugega nisem povedal. Hvala. Hvala lepa. Besedo želi predlagatelj. Izvolite. **MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa, podpredsednica. Glejte, jaz sem zgrožen nad tem, kar je ravnokar povedal državni sekretar. Vi, državni sekretar, trdite pred slovensko javnostjo, da zakon ni potreben. Ob tem, da vsi ptički čivkajo na veji, da najmanj 10 tisoč stanovanj primanjkuje v Republiki Sloveniji, da si mladi nimajo možnost zagotoviti lastnega stanovanja! Da ostajajo pri starših do 30. leta in več in tudi potem ne pridejo do dostojnega stanovanja, ampak se morajo zatekati k nekemu tržnemu najemu za take cene, kot sem prej prestavljal. Za 600 evrov za enosobno stanovanje v Ljubljani, na primer, ali pa malo manj v Mariboru. In vi upate govoriti, da zakon ni potreben! Vi se dobesedno delate norca iz državljank in državljanov, resnično. Hvala lepa. Gospod Rožac, izvolite. **ROBERT ROŽAC:** Hvala za besedo. Na začetku je bilo povedano oziroma sem povedal, da se je s Stanovanjskim zakonom uskladila višina neprofitne najemnine, prilagodilo se je subvencioniranje, vzpostavilo se je izvajanje javnega najema stanovanj in dvignila se je meja zadolževanja stanovanjskih skladov. Na ta način se bo do leta 2026 pridobilo pet tisoč novih aktivnih in še dva tisoč obstoječih nezasedenih stanovanj. Tako je kar primerljivo z učinki tega zakona, ki ga predlagate, in nikakor ne govorim tega, da mladi ne potrebujejo stanovanj, govorimo samo, kako priti do njih. Tudi iz razprave, mislim, da je gospod Rajh povedal, pa še ne vem kdo, da imamo 180 tisoč do 200 tisoč praznih stanovanj, in nisem od danes nikogar slišal, kako bomo ta stanovanja aktivirali. To se mi zdi, da je ena velika nuja, kako priti do teh stanovanj. Ker to, da je toliko stanovanj praznih, pa če jih je samo polovica, če jih je samo 100 tisoč praznih, je velika katastrofa. Se pa

**MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD):** Glejte, državni sekretar, ne mislim, da niste človek, ampak mislim pa, da je potrebno za izgradnjo 10 tisoč ali pa osem tisoč, kot vi pravite, šest tisoč dodatnih najemnih stanovanj zagotoviti tudi vir za to. z našim zakonom zagotavljamo dodatna sredstva, milijardo in 300 milijonov evrov gre res v večini za povratna sredstva in pa za dolgoročne kredite s poroštvi, ampak ker res dolgoročne take kredite, ki jih banke na trgu ne bodo dale, vi pa govorite isto, kot pri dolgotrajni oskrbi in še pri čem drugem, naredili bomo to, to, to, malo se zadolžujete, hkrati pa nikjer ne poveste, od kje boste vzeli denar za to in hkrati bi še davčno razbremenjevali najbogatejše. In oprostite, to je ali nevednost ali pa norčevanje iz državljank in državljanov. Se opravičujem, če sem čustveno odreagiral, ampak govoriti, da to ni potrebno, je absurd. Ker vsi vemo, da v Sloveniji vlada stanovanjska kriza in da ljudje ne morejo dobiti primerne strehe nad glavo. Zato je potrebno določiti prioritete in reči, mi bomo dali toliko in toliko denarja za stanovanjsko gradnjo. Ne pa samo neke floskule. Se strinjam, so tudi prazna stanovanja, absolutno, to je zelo velik problem, da so ta stanovanja prazna. Treba je ugotoviti, ali so prazna ali so morda na črno oddana, kar je pa še slabše. Pa tudi praznih stanovanj je veliko, tudi država ima veliko stanovanj, ki bi jih lahko uporabila v te namene. Vse to je treba rešiti in delno se je to celo rešilo tudi z zakonom, ki ga je Vlada dala v proceduro, ne rečem, da ne. Ampak ne pomeni pa tega, da ni potrebno razmišljati in zagotavljati dodatnih virov, da ni potrebno zagotoviti pravnih osnov za zadružništvo, ki je povsod po Evropi urejeno, pri nas pa ne. In te stvari z zakonom rešujemo.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani zbor! Glavni cilj zakona je vzpostavitev pogojev za gradnjo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Seveda potem za vzpostavitev finančnih virov in poroštev ter za lažjo dostopnost do stanovanj in večjo stanovanjsko mobilnost. Vse te cilje zasleduje predlog zakona, ki smo ga v parlamentarno proceduro vložili poslanci Socialnih demokratov. Namreč, primerno stanovanje je ustavna kategorija. Naj citiram 78. člen Ustave Republike Slovenije, katero tridesetletnico bomo obhajali konec letošnjega leta; se pravi, da so bili pred tridesetimi leti položeni ustavni temelji tudi za, da rečem, primerno stanovanje. In 78. člen govori: »Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.« Zelo jasen člen, zelo jasna vsebina, ki ne potrebuje nobenega komentarja. Žal pa je država stanovanjsko politiko v tem obdobju prepustila trgu in se skoraj v celoti umaknila s tega zelo pomembnega segmenta našega življenja. Tu lahko najbolj nazorno vidimo, kaj se zgodi, če se iz nekega področja država umakne ter to prepusti trgu oziroma privatizaciji. Zato samo upam, da se podobna zgodba ne bo ponovila na področju zdravstva, izobraževanja, znanosti, kulture in tako dalje. Lahko je nekaj porušiti, zelo težko pa je to nanovo vzpostaviti; vzpostaviti sistem, recimo stanovanjske družbene gradnje, kot smo nekoč rekli, ki je v prejšnji naši skupni državi zelo dobro funkcioniral. Rad bi povedal, kako je bilo po osamosvojitvi, po letu 1990 v Občini Idrija. Prva stanovanja v samostojni Republiki Sloveniji v Občini Idrija smo zgradili leta 1995 v času mojega županovanja. Naslednja stanovanja so bila zgrajena šele čez 10 let, 2005. Potem smo ponovno spet čez 10 let dobili par stanovanj na Mestnem trgu in pred nekaj leti v Rožni Rožni ulici. Lahko bi jih vse naštel na prste obeh rok in obeh nog. Mislim, da jih ni bilo več kot več kot 20. Je pa res potrebno še nekaj povedati. Namreč, leta 2011 je bilo v Občini Idrija 12 tisoč prebivalcev. Po statistiki je bilo takrat v občini 4 tisoč 970 stanovanj, od tega 3 tisoč 983 naseljenih, torej skoraj tisoč stanovanj je bilo nenaseljenih. Recimo, da so bili nekateri fiktivni ali pa na črno, pa tudi, če bi bila ta številka polovico manjša, je zelo zelo veliko. Zato bi bilo potrebno narediti tudi analizo, kako je z nenaseljenimi stanovanji v Republiki Sloveniji in kako ta velik potencial nenaseljenih stanovanj izkoristiti, da bodo zaživela. Prav gotovo ne gre v prid temu, da so stanovanja nenaseljena, zato ker so najemnine zelo zelo obdavčene. Da ne govorim pa o sosednji občini in družbeni gradnji javnih stanovanj. V Občini Cerkno se pa šele sedaj pogovarjajo, da bodo začeli graditi nekaj občinskih stanovanj. V tridesetih letih skoraj nobenega niso zgradili. Z vstopom v nov družbeni sistem je Slovenija s tako imenovanim Jazbinškovim zakonom izvedla množično privatizacijo stanovanj v tedanji družbeni lasti. Zasebno lastništvo stanovanj je s tem postalo standard in prevladujoči model, Slovenija pa se je na podlagi tega uvrstila med države z najvišjim deležem lastniških stanovanj in s tem enim od najnižjih deležev stanovanj v javni lasti. Seveda je deloma k temu pripomoglo tudi spodbujanje in ugodno kreditiranje gradnje hiš ali nakupa stanovanj v prejšnji državi. Z razprodajo oziroma privatizacijo družbenih najemnih pogodb se je država odpovedala svoji aktivni stanovanjski politiki in jo prepustila trgu. S tem se je osiromašil fond potrebnih javnih najemnih stanovanj, saj ni bilo več spodbud in potrebnih sredstev za izgradnjo novih najemnih stanovanj. Po podatkih iz leta 2018 se je na razpise za javna najemna stanovanja, ki jih oddajajo občine, stanovanjski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, prijavilo več kot 10 tisoč prosilcev. Med njimi pa je bilo največ mladih posameznikov in seveda mladih družin. Danes pa cene nakupa stanovanj gredo v nebo, kar ni samo posledica dviga cen surovin in drugih materialov ter dražje delovne sile, ampak v prvi vrsti zaradi gradnje stanovanj za najbolj premožne, saj so tam donosi za investitorje višji. Ko mi je eden od kolegov, prijateljev, povedal, da se želi iz ene od slovenskih pokrajin z Dolenjske preseliti v Ljubljano in se je pozanimal pri lastniku, ki gradi nova stanovanja v centru mesta, za koliko bi mu lahko prodal to novo stanovanje, ki se sedaj gradi, je dejal, da tam štiri, pet tisoč evrov na kvadratni meter. Potem je ta kolega rekel, seveda temu lastniku, tega denarja jaz nimam, kako pa bom preživel. Je rekel, saj boš lahko na koncu v bistvu še zaslužil, kajti stanovanja oziroma cene teh stanovanj bodo v naslednjih letih še bistveno porasle. Se pravi, da je trg zelo, bi rekel, dostopen samo za tisti najbogatejši segment našega prebivalstva. Tako se danes nahajamo v situaciji, ko stanovanj primanjkuje na lokacijah, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje, kjer primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti tistih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila reševanje stanovanjskega problema. Tako je delež zasebnih stanovanj zelo visok, kar seveda vpliva na fizično stanje stanovanjskega fonda. Stanovanjski fond se stara, ne ustreza energetskim in funkcionalnim standardom sodobne družbe in povečuje življenjske stroške. strani investitorjev ni interesa za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem interesu in veljavna zakonodaja ne podpira razvoja najemnega trga, zlasti ne davčna in stanovanjska zakonodaja, ki ne omogočata uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev učinkovitega sistema stanovanjske oskrbe. Mobilnost prebivalcev je nizka in v smislu pripravljenosti zamenjava stanovanj glede na potrebe v določenem življenjskem obdobju tudi. Sedanji veljavni zakon, sedanji stanovanjski veljavni zakon, je bil sprejet leta 2003, a je od takrat doživel bolj ali manj zgolj kozmetične popravke, in to kljub finančni krizi ob prelomu prejšnjega desetletja, desetletja, ki je razkrila vso hipokrizijo stanovanjskega trga. Prve resne poizkuse zakonskega popravljanja smo doživeli šele v letu 2019, ko je takratna naša vlada v javno obravnavo dala povsem nov zakon, ki zaradi vladne zamenjave v začetku leta 2020 ni doživel sprejetja. Zavedati se moramo, da Sloveniji za množično gradnjo najemnih javnih stanovanj manjka predvsem ustrezen sistemski in stabilen finančni vir, ki bi Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, lokalnim skupnostim in stanovanjskim skladom lokalnih skupnosti, neprofitnim stanovanjskim organizacijam, stanovanjskim zadrugam in drugim pravnim osebam, ki so ustanovljene na podlagi zakona z namenom zagotavljanja stanovanjske oskrbe posameznih družbenih skupin, omogočil začetek gradnje, ob tem pa je tudi ročnost financiranja takšnih projektov praviloma bistveno krajša, kot je ročno zavračanje posojil za stanovanjsko gradnjo v tujini. Kot rečeno so cilji zakona, ki ga predlagamo, gradnja 10 tisoč javnih najemnih stanovanj, vzpostavitev potrebnih finančnih virov in poroštev ter vzpostavitev možnosti za neprofitno stanovanjsko gradnjo preko vzajemnega organiziranja ljudi v stanovanjske zadruge. In na koncu še nekaj o javnofinančnih posledicah za državni proračun. V proračunih Republike Slovenije s tem zakonom predlagamo, da bo v obdobju od leta 2023 do 2029 potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva in druga javnofinančna sredstva v skupni višini 1 milijardo in 30 milijonov evrov. Od tega 60 milijonov evrov nepovratnih sredstev, 440 milijonov evrov povratnih sredstev in 800 milijonov evrov poroštev. Kot rečeno, imamo danes oziroma jutri, ko bomo o tem predlogu glasovali, priložnost, da naredimo nekaj dobrega za Slovenijo za njihove prebivalke in prebivalcev, predvsem pa za mlado generacijo. Hvala lepa. HEFERLE:** Ker je še zelo malo razpravljavcev, bom prebrala cel seznam do konca. Najprej dobi besedo gospod Boštjan Koražijo, za njim Franci Kepa, za njim mag. Marko Koprivc iz kvote SD, potem gospa Alenka Jeraj, gospod Miha Kordiš in kot zadnji gospod Tomaž Lisec.

da Slovenija žal v zadnjih desetletjih oziroma zadnjih 30 letih v bistvu ni imela nikakršno oziroma kakršnokoli sploh stanovanjsko politiko in tudi zaradi tega smo tukaj, kjer smo, ko debatiramo, kako preprečiti to stanovanjsko krizo oziroma kako preprečiti tudi tale kolaps v bistvu stanovanjski v Sloveniji.

sedaj, so mladi. Se pravi, glede na to, da država ni bila sposobna, ali pripravljena, ali kakorkoli že poskrbeti za stanovanja za mlade in mlade družine, je pač posledica dostikrat ta in to mi vemo, ki živimo bližje avstrijske meje, da tudi zaradi tega, ne samo zaradi boljše plačanih služb, ampak zaradi boljših možnosti možnosti do dostopa do stanovanja oziroma do ostalih bivanjskih možnosti, ki jih potem tudi Avstrija nudi v tem primeru. Dejansko se tu vrtimo res v začaranem krogu in eden bo moral enkrat oziroma bi že moral, ampak moral bi pa tudi sedaj narediti tak korak naprej in končno začeti ne samo pripravljati, ampak kar orati ledino tega oziroma te strategije stanovanjske politike v Sloveniji, ki je žal ni in to je treba priznati. Jaz sem se pač, ker me ta stanovanjska politika oziroma tudi sami problemi mladih, in tudi na splošno ljudi, ki iščejo stanovanja prvič oziroma ali pa celo večkrat, kakorkoli že

kar je bilo zanimivo – ne vem, če je bil kdo pozoren pa tudi spremljal to njihovo aktivnosti na njihovi internetni strani –, so pred kratkim objavili eno anketo, ki so jo opravljali med 18. majem in 3. junijem letos, se pravi v spomladi. Na to anketo se je odzvalo 651 respondentov in zelo zanimivo odgovori so bili na vprašanja, da boste mogoče bolj razumeli, zakaj ta strategija stanovanjska politika ni nikoli v bistvu zaživela oziroma delovala. Dejansko so jih vprašali najprej, kaj oni kot Slovenci oziroma kaj pomislijo državljanke in državljani ob besedi stanovanja. Kar je bilo najbolj zanimivo, so bili najpogostejši odgovori teh anketirancev: dom, varnost, mir. Potem pa so že začela slediti tudi bolj negativne asociacije v smislu tega plačevanja kredita ali najemnine: nedosegljivost stanovanja, previsoki stroški in naprej. kar tudi vsi vemo, ki se pogovarjamo z mladimi oziroma ki jih tudi poslušamo in prisluhnemo njihovim problemom, so se na koncu pojavljale te besede: stiska, stres, skrb, utesnjenost. Tako bi lahko v resnici zdaj res opisali to nefunkcioniranje slovenske stanovanjske politike, ki jo doživljajo sploh mladi. Potem so šli še naprej in dejansko se je postavilo še dodatna vprašanja, kakšne tegobe vi ste doživljali s temi stanovanji oziroma s povpraševanjem oziroma tudi ostalimi stvarmi, z ostalimi oblikami težav, ki jih doživljajo. In kar je bilo zanimivo, da dejansko med tistimi, ki so najemniki, jih približno 28 odstotkov sploh nima urejenega najemnega razmerja. Dejansko se res v tem primeru vidi, da imamo ne samo resen problem, ampak kar v bistvu cel družbeni problem. Se pravi, da ogromno stvari funkcionira bolj na bazi sivega trga oziroma tudi teh neurejenih najemnih pogodb. Potem so še naprej spraševali te ostale zadeve in kar je bilo zanimivo seveda jih je tudi zanimalo, kako vidijo samo stanje države oziroma tudi sam problem države pri tej glavni temi razvoja razvoja oziroma tudi nerazvoja stanovanjske politike v Sloveniji. Ko so ocenjevali, kako bi ocenjevali, v bistvu ocenili, koliko prispeva država, se pravi Slovenija, pri ureditvi teh problemov, jih je kar 73 odstotkov odgovorilo oziroma jih je ocenilo kot nezadostno. Se pravi, da država bolj ali manj ne prispeva kaj dosti oziroma skoraj nič k sami razrešitvi tega problema oziroma težave, o katerih danes govorimo; se pravi, o gradnji oziroma o teh javnih stanovanjih, ki bi bila ne samo nujno potrebna, ampak tudi bi omogočala neke vrste tudi nov družbeni zagon pa tudi v resnici kar konkreten razvoj.

udejstvovanje države pri tej problematiki reševanja stanovanjske politike v Sloveniji. Kakorkoli obrnemo zadevo, katerokoli stran kovanca pogledamo, v resnici na obeh straneh je nič trenutno. In ko pridemo s takimi predlogi oziroma tudi v tem primeru SD, bi bilo res potrebno konkretno razmisliti oziroma tudi podpreti ta predlog. Ker to, da nimamo urejene same stanovanjske politike na državni ravni, kaj šele strategije,

dobijo možnost za najem ali kakršnokoli drugo obliko najema za neko bivanjsko enoto oziroma za stanovanje. Prej je tudi gospod Bevk, če sem prav razumel, govoril o tem – glede na to, da je bil župan, mi je to všeč, ko ljudje govorijo iz prve roke, iz prakse. Ja, dejansko je velik problem s temi praznimi stanovanji oziroma z neuporabljenimi stanovanji, kakorkoli že. Glede na odgovore, ki sem vam jim prej prebral, pa je tudi zelo velika verjetnost, da ljudje živijo v teh stanovanjih brez najemniških pogodb. Stvari, ki so se zgrnile v tem času na to temo oziroma tudi na to težavo, se je v bistvu izkazalo, da so stanovanja v Sloveniji trenutno privilegij.

ker nekdo se bo s tem pač moral soočiti. Glede na to, da se noben s to problematiko ni dejansko soočil v teh letih, je prav, da se začnemo soočati sedaj, če ne prej. če ne prej. Mi v Levici oziroma jaz osebno bom podprl ta predlog zakona. Je pa res, da bo potrebno tudi v sklopu tega zakona – pa tudi naprej, kot že rečeno –, iskati tudi druge variante; sploh, ko gre za te stanovanjske zadruge. Te so v svetu, sploh po Evropi – Nizozemska, Skandinavija – ne samo popularne, ampak tudi omogočajo boljšo kvaliteto življenja, pa tudi so trajnostne, so eko naravnane, so samooskrbno naravnane. To, kar nam v Sloveniji dostikrat primanjkuje. Je pa tudi en aspekt, ki pa ga je, mislim da, tudi prej gospod Koprivc v sami razlagi nekako nežno omenil oziroma tudi nazval je pa to, da se preveč fokusiramo tudi samo na glavna mesta oziroma kot da bi moralo biti vse centralizirano. Mislim, da je res opcija iskati možnosti gradnje stanovanj in tudi teh skupnosti ali zadružnih skupnosti izven centrov velikih mest, mogoče celo na podeželju. Ampak to mora biti z neko dotično stroko urejeno, pregledano, tudi določeno in verjamem, da v Sloveniji, glede na to, kar vse človek prebere in tudi kar vse sliši, zagotovo stroko imamo. Jaz se glede tega ne bojim. Je pa res, da se bojim, da je pa bila ta tema namerno, mogoče tudi zaradi politike same, pa tudi zaradi interesov, ki so izven politike, čisto gospodarskih, poslovnih in ostalih, da se mogoče namerno ni v Sloveniji gradilo teh najemniških stanovanj oziroma neprofitnih stanovanj z razlogom, da so se vzdrževale cene, da se še zmeraj vzdržujejo cene, ker dejansko po letu 2013 so sploh v Ljubljani, kolikor osebno vem, cene dobesedno skočile v nebo. Eni se celo hecajo, da smo neke vrste novi New York po cenovni plati. Je pa še ena druga zadeva, ki pa je prav in tudi sem že to večkrat na kakšnem drugem odboru omenil, glede na to, da imamo kar nekaj dobrih primerov oziroma praks blizu nas; se pravi, imamo sedaj Gradec, ki so ga naši kolegi komunisti prevzeli v smislu tega glede gradenj stanovanj in imajo res zelo dobro dovršeno in zastavljeno politiko, ki že deluje in bo še nadgrajena. Potem imamo spet ta Dunaj, Berlin se prebuja v tej smeri kar zelo dobro. Potem pa bi se osebno, vsaj z mojega stališča, kar obrnil na Helsinke, pa Skandinavijo, ki dejansko prednjačijo v tem skandinavskem prostoru, ko gre za iskanje rešitev oziroma najboljših možnosti, kako priti do kvalitetnega stanovanja in seveda tudi najbolj socialno varnega oziroma tudi v Skandinaviji,

oziroma jutri, ko se bo potrjeval ta zakon. Je pa kot vsak zakon seveda še možnost ga dodelati, ga amandmirati, kaj dodati, kaj odvzeti. Mislim, da moramo začeti gnesti to testo, da bo nekaj konkretnega iz tega zraslo kar jutri na glasovanju. Podprite zakon. Hvala.

in s tem, ne vem, kažejo nek prezir oziroma kažejo svoj odnos do tega področja, bi predlagal, da dokler predstavnik Vlade ne vstopi v dvorano in posluša razpravljavk in razpravljavcev, sejo prekinete. Hvala za vaš postopkovni predlog. Tega ne bom naredila, ker nikjer v poslovniku ne piše, da je prisotnost predstavnika Vlade pogoj za izvedbo seje. Kot ste sami dejali, je to pač nek pokazatelj njihovega odnosa do obravnavane teme. Je pa res, da je dvorana precej prazna. Tako, če smo iskreni, roko na srce.

je všečna, vendar v tako kratkem času verjetno ni izvedljiva. Je pa dobrodošla, vendar je malo zakasnela, ker mi smo že sprejeli spremembo Stanovanjskega sklada v maju letos z novelo in je tudi predvideno do 2023 oziroma do 2026 preko 5 tisoč stanovanj. Zelo veliko jih je v toku gradnje, pa naj bo tako v Mariboru preko 400 stanovanj, ob Savi v Kranju 187, Ljubljana 500 stanovanj,

je bila verjetno v preteklosti neprofitna najemnina, katera se ni sprotno dvigovala in ni nudila Stanovanjskemu skladu nek obratni kapital, s katerim bi lahko gradil stanovanja bolj smelo, kakor sedaj s to spremembo, s katero je omogočeno višje zadolževanje Stanovanjskemu skladu, to je za 50 procentov. S tem bo omogočeno dodatnih 250 milijonov, to je kar veliko denarja za za dodatno graditev stanovanj. Prilagoditev sistema subvencioniranja za zaščito socialno ranljivih, to je prav. Tudi ta dvig točke z 2,63 na 3,15 ne bo ne bo takoj, ampak bo v dveh, treh letih in bo to omogočil tudi tistim z najnižjimi dohodki oziroma socialnimi prejemki, da jim bo to lažje sprejeti. Prav je, da se država odločila, da ne bo gradila samo centralizirano, samo v Ljubljani, kjer je največje povpraševanje, Mariboru, Kopru, Kranju, pa da bo gradila tudi po manjših krajih po Sloveniji, kar je prav, ker prav Ljubljana dviguje cene kvadrature. Drugače so pa še drugi razlogi verjetno neizgraditev študentskih domov. Takrat se je govorilo, da bomo naredili 5 tisoč študentskih postelj, pa ni bilo iz tega nič. To je bila obljuba 10, 12 let nazaj. Sedaj se sicer obnavljajo, tudi v bližnji preteklosti so se in prav je tako, pa vendar tudi zaradi neizgradnje študentskih domov je povpraševanje po stanovanjih toliko večje. Zraven je pobuda te vlade za ustanovitev javne najemniške službe, ta zadeva še ni zaživela, vendar v kratkem naj bi. To je prav pobuda zaradi ogromno stanovanj v stanovanjskih hišah, kjer stanujeta eden ali dva starejša, pa imata mogoče tri nadstropja, mogoče po 250, 300 kvadratov, sama jih pa težko vzdržujeta, vendar se ljudje težko odločijo za dajanje v najem zaradi varnosti in strahu zaradi nesigurnosti. Tukaj naj bi država odigrala večjo večjo vlogo varnosti in sigurnosti, predvsem da bi se ljudje odločali, da bi dajali dele hiše, stanovanje ali celo dva v stanovanjski hiši v najem. S tem bi se tudi pridobilo tudi pridobilo dodatna stanovanja. Je res, da je to problem za mlade in da je trenutna cena stanovanj, sploh za nakup, skoraj misija nemogoče. S takimi zadosti kompleksnimi prijemi se bo verjetno tudi ponudba povišala, pa tudi Stanovanjski sklad sedaj sami vidimo in vemo, da zdaj že nekaj let kar zelo veliko gradi, in se bo tudi tukaj vsaj za neprofitna stanovanja

Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je mag. Marko Koprivc, potem pa še kot zadnji gospod Tomaž Lisec. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Gospod Kepa spet ste nas skušali nekako prepričati, da ta zakon ni potreben. Preusmerjali ste pozornost zdaj celo na študentske domove, da bi jih bilo potrebno graditi. O teh študentskih domovih že nekaj časa govorite, govori vaša vlada in jaz se z vami absolutno strinjam, da bi bilo potrebno več sredstev namenjati tudi za izgradnjo novih študentskih domov, ampak žal od besed ne bo nič. In popolnoma isti problem kot pri stanovanjski problematiki je tudi pri problematiki študentskih domov. Namreč, govorite na veliko o tem, kako bi bilo treba graditi nove študentske domove, celo govorili ste, da bo potrebno denar, ki se namenja za nevladne organizacije, za te grde nevladne organizacije levičarske, preusmeriti v gradnjo študentskih domov. Zdaj si pa poglejmo proračune za prihodnji dve leti. Nikjer ni nobenih dodatnih sredstev za študentske domove to je problem teh vaših deklarativnih načel, kako bi bilo potrebno dajati za študentske domove, kako je potrebno urediti dolgotrajno oskrbo. Seveda je potrebno urediti, sredstev pa ni. Na drugi strani pa nižate davke nižate davke in s tem prihodke državi za študentske domove, za stanovanjsko politiko, za dolgotrajno oskrbo, za domove za starejše, za šole, vrtce in tako naprej. Glede tega konkretnega zakona, ki je danes v proceduri in o katerem ste zelo, zelo malo govorili, bi pa rekel samo to, da se med sabo dogovorite, je to možno realizirati ali ne. Prej je gospod državni sekretar govoril o tem, da brez dodatnih sredstev in brez zakona se na nek način realizira izgradnja teh neprofitnih stanovanj, vi ste zdaj govorili, da te zadeve ni moč realizirati in da bo dovolj že to, da se ustanovi ta najemna služba in tako naprej, ki so stvari, ki so nujno potrebne. ponavljam še enkrat, ne gre za to, da bi izključevali zakon, ki ga je v proceduro dala Vlada, ta tako imenovani Stanovanjski zakon, spremembe tega zakona in pa naš zakon. To je dopolnilo tistemu. Ampak ne pa, prosim, zavajati javnosti, da je spremembe Stanovanjskega zakona pripravila ta vlada, ker jih ni! Ker jih je prejšnja vlada, ampak je žal padla in ste potem vi te zadeve posvojili, določene stvari iz zakona izključili in so sedaj v proceduri. lepo prosim, ne zavajati! Še ena stvar. Ko je bil zakon v Državnem zboru, je moj glas dobil, ker menim, da so tudi rešitve v tistem zakonu dobre in pomembne, niso pa dovolj. Zato smo Socialni demokrati pripravili, skupaj seveda z demokratično opozicijo, največji stanovanjski projekt v obdobju samostojne Slovenije, ki bi omogočil izgradnjo 10 tisoč novih najemnih stanovanj. Ne govorimo samo o Ljubljani, ne govorimo samo o Mariboru. In zakon nikjer ne določa tega, kje bi se ta stanovanja gradila, ampak določa, da bi se gradila glede na potrebe. Je pa res, da so v Ljubljani verjetno potrebe večje kot v kakšnem manjšem kraju, kar pa ne pomeni, da tam potreb ni. In kar tudi ne pomeni, ponavljam še enkrat, da se ne bi cene spustile tako na trgu za nakup stanovanj kot na trgu za privatni najem – v narekovajih ko bi se zagotovilo več najemnih stanovanj za mlade. In lepo prosim še enkrat, ne relativizirati. V Sloveniji imamo stanovanjsko krizo, ki vodi v stanovanjsko revščino. In odreagirajmo, dokler je še čas. In ne govoriti za nazaj, kaj bi lahko naredili. Vsi bi lahko naredili. Konec koncev je bil gospod Janez Janša zelo dolgo časa minister v vladi in predsednik Vlade trikrat doslej. In bil je v tisti vladi, ki je dejansko sprivatizirala in razprodala stanovanjski fond, ki ga je tista grda socialistična Jugoslavija zgradila in smo bili vzor v Evropi po tem, koliko stanovanj smo imeli v družbenem najemu. Tega danes ne rečete. Pa tudi tega ne poveste, da je Jazbinškov zakon bil sprejet v času Demosove vlade; v času vlade, kjer je bil vaš današnji predsednik Vlade minister in je to podprl. Hvala lepa. Ampak zadeva, mogoče ste tudi kakšno zadevo tudi vi pripravili, samo sprejela je pa ta vlada letos. Mi smo sprejeli, ta vlada je sprejela. In po tem tempu se bo do 2028 naredilo 10 tisoč stanovanj, do 2028–2029 pa še 5 tisoč. Tako da bo že to uresničeno, kar je tukaj predlog, ne. Je pa vsaka pobuda verjetno dobrodošla, pač tako je. Vi ste pa verjetno pa kaj drugega sprejeli, ampak tukaj je naša vlada sprejela Hvala lepa. Samo za magnetogram popravek, repliko ste dali gospodu Koprivcu ne gospodu Siterju. Toliko. Zdaj pa zadnji razpravljavec. Gospod Tomaž Lisec, izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Še enkrat lep pozdrav tudi državnemu sekretarju in vsem, ki še vztrajate pri tej zelo pomembni temi! Mene zelo moti, pa sem bil, mislim da 90 odstotkov tega časa v dvorani, ko se je skušalo prikazati, kako koalicija trdi, da stanovanjska problematika ne obstaja. Ravno nasprotno. Koalicija ve, da stanovanjska problematika obstaja in da je potrebno k njej pristopiti ne samo z lepimi besedami, ampak predvsem z dejanji. In dejanja so vidna. To je, kot je bilo danes že večkrat omenjeno, zakon, stanovanjski zakon, ki smo ga sprejeli letos malo pred poletjem. Ne bom se spuščal v to, kakšen je bil zakon, ki ga je predlagala Šarčeva vlada, in kakšen je bil zakon, ki je bil na koncu sprejet, ampak v tistem zakonu, ki ga je predlagala Šarčeva vlada, so bili notri tudi pojmi omejevanje zasebne ponudbe pa zvišanje davka na najemnine. Tako smo kar nekaj teh stvari v naših predlogih členov, po domače povedano, vrgli ven in dali notri življenjske in stanovanjskim potrebam bolj primerne dikcije. Ne bom še enkrat razpravljal o tem, sicer se je danes premalo o tem govorilo, kaj je prinesel Stanovanjski zakon iz maja letošnjega leta. Torej, povečanje fonda javnih najemnih stanovanj, pravično neprofitno najemnino in več sredstev za stanovanjske sklade. Zato me žalosti, ker očitno nekateri mislijo, da je pa ta zakon, ki je danes pred nami, pa samo neka nadgradnja tega zakona. Z vsem spoštovanjem. Prvič, 1,3 milijarde ni neka mala nadgradnja zakona, ampak je korenit poseg na nekaj, za kar ne samo v Poslanski skupini SDS, ampak tudi isto mislijo na Vladi, menimo, da ni potrebno. Da se dogaja. če se od leta 2015 do 2019 ni skoraj nič naredilo oziroma zgradilo 340 stanovanj, sedaj pa ti isti predstavniki te KUL koalicije govorijo, kako bojo pa v naslednjih šestih letih naredili 10 tisoč, v petih letih jih niso naredili pa 400. Z vsem spoštovanjem do predlagatelja, kolega Koprivca, ne verjamem temu. Pa ne bom tukaj zdaj brskal po magnetogramih, kaj vse ste, predvsem Socialni demokrati, v času opozicije vedno govorili, ampak ko je prišla pa koalicija, ki nekaj naredi, imate pa probleme. Kako nismo nič več naredili. Mi smo samo v našem, tako imenovanem stanovanjskem zakonu – eni smo celo rekli, Mahničev zakon –, ko smo se skušali lotiti državnih stanovanj, bi bilo več stanovanj, kot pa ste jih vi naredili v letu 2015 do leta 2019. Skratka, bilo je rečeno, da od besed ne bo nič. Besede postajajo meso. Danes soseska, mislim da, Novo Brdo, naj mi kak Ljubljančan oprosti, če sem narobe rekel – 500 novih javnih najemnih stanovanj. Javnih najemnih; ne tržnih, ampak javnih najemnih. Skratka, ravno danes se pogovarjamo o pereči problematiki, na drugi strani Ljubljane pa so rezali trakove in so odprli 500 stanovanj. To je 150 stanovanj več, kot so jih nekateri obljubljani v mandatu 2015 do 2019. In ne samo to! Moram reči, da sem zelo vesel, da nam je predvsem minister Vizjak, ko večkrat pride na kakšna koalicijska usklajevanja, potrdil že januarja, da so potekali pogovori s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije in na podlagi tega je tudi Vlada potrdila to pripravljenost Stanovanjskega sklada in njihovo poslovno politiko, kar pomeni 5 tisoč novih najemnih stanovanj do leta 2025. Tako mi nismo tako drug proti drugemu, kot se morda zdi, ampak tisto, kar vi pišete v zakone, kaj bo po letu 2023, mi uresničujemo v vladi od leta 2020, pa verjamem, da tudi še vsaj v naslednjem mandatu. In če se bova nekje, kolega Koprivc, srečala tam tam leta 2026 in ko boste videli, da je bilo 5 tisoč in še več stanovanj zgrajenih, boste morda se pa sami zavedali, da ja, ta razprava danes je bila zelo potrebna, ampak še bolj je potrebno tisto, da se na terenu nekaj vidi. Morda me danes tudi malo preveč žalosti, da smo se preveč omejili, vsaj osebno sem imel tak občutek, na Ljubljano, od teh cen, kakšne so v Ljubljani, kakšne so malo manjše na Obali, pa malo manjše še v Mariboru. Kot sem že rekel, v stališču Poslanske skupine SDS stanovanjska problematika ni pereča samo v Ljubljani, na Obali ali pa v Mariboru, je pereča tudi marsikje drugje. Mi smo imeli v Sevnici prejšnji teden sejo občinskega sveta, kjer smo se ali pa so se tako investitorji kot tudi prebivalci in tudi občina kregali, ali – mislim da – zgraditi 44 ali 60 ali več ali manj stanovanj za trg, in verjemite, bila bi prodana. Skratka, te cene, ki se danes govorijo, kako približno 150 tisoč evrov je za neko staro rabljeno stanovanje, približno 40, 50, kvadratov; še enkrat, pa z vsem spoštovanjem predvsem do ljudi iz Ljubljane: Posavje je lepo, Goričko je lepo, Prekmurje je lepo. Verjamem, da kolega Lenart in kolega Prednik bosta verjetno koga povabila tudi na Koroško, da se ne bodo samo ljudje izseljevali, ampak da bodo tudi se priseljevali. Prepričan sem, da jim lahko, na primer za 150 tisoč evrov, ponudijo veliko več kot pa Ljubljana, eno manjše dvosobno stanovanje oziroma če sploh to dvosobno stanovanje pride v poštev. Edino, kar me pa danes res veseli, in tukaj mislim, da se vsi strinjamo, pa je ta debata o tem, kako imamo pri nas preveč stanovanj, ki so nezasedena, in kako to rešiti. In na drugi strani, kako imamo pri nas preveč ljudi, čeprav jih razumem, tudi jaz sem lastnik svoje hiše, smo tako emocionalno vezani na svoje stanovanje oziroma na svojo hišo, da – zaradi materialnih stroškov ali zaradi drugih življenjskih zadev – nikakor nočemo slišati o prodaji ali pa o najemu. Ko sem bil v mandatu 2004–2008 strokovni sodelavec in me je enkrat klicala ena gospa, pa niti ne vem, pri katerem zakonu, in je rekla, kako je grda ta vlada, da mi ne prisluhnemo starejšim. Ona ima stanovanje v Ljubljani 80 kvadratov in da z možem v ostarelih letih nista več sposobna niti plačevati vseh stroškov kaj šele najemnine. najemnine. Kot mlad strokovni sodelavec brez nekih ideoloških podstati sem seveda pač rekel, ja, gospa, jaz vas razumem, ampak 80 kvadratov je pa morda veliko, čeprav vam jih privoščim in verjamem, da ste tudi s pridom zaslužili denar, da imate to stanovanje. Ampak morda je pa nekje neka mlajša familija z enim ali dvema otrokoma, ki bi verjetno s 40 kvadratov šli na 80 kvadratov in oni bili pripravljeni vzeti kredit pa ga postopoma odplačevati pa biti namesto 40 kvadratov lastnik 80. Morda bi pa za vas bilo lažje, predvsem zaradi vseh stroškov, živeti v 40 kvadratih pa nenazadnje za ljubljanske razmere bi tudi zelo lepo gospa zaslužila in bi si verjetno vsaj na stara leta, če ne že prej, marsikaj tudi lahko privoščila. Pa ne bom omenjal besed,

da ljudje niti nimajo občutka, da živijo v hiši ali v stanovanju in da ima to stanovanje oziroma ta hiša neko vrednost tudi v finančnem ne samo v socialnem ali pa kakšnem drugem smislu. Da ne bom predolg, se bom še enkrat vrnil k prejšnjemu zakonu, kjer ste podobni razpravljavci, ki tukaj navijate za ta zakon, bili kritični do Zakona o dohodnini, bi verjetno vsaj za tisoč stanovanj, sem osebno prepričan, poskrbeli, da bi bila manj prazna ali pa bi se od teh stanovanj plačevali davki. Kajti vsak davek, plačan v državni proračun, je boljši kot pa, da se na primer stanovanja oddajo na črno. Skratka mislim, da bolj kot razprava o javnih najemnih stanovanjih bo potrebno v prihodnosti razmisliti, ne glede na to, ali bo vlada naša, vaša, leva, desna ali kakršnakoli druga, kako se še bolj lotiti problematike oddajanja na črtno, kako tudi morda s finančnimi mehanizmi nekako te ljudi prisiliti, da bodo plačevali davke. Nenazadnje to, kar je prej kolega Rajh že povedal s številkami, kako zapolniti prazna stanovanja, ki so v nekogaršnji lasti. Zakaj ljudje šparajo stanovanja? Verjetno je tudi ta debata, ki je danes po tonu tekla glede davka na nepremičnine, potrebna resnega razmisleka, je pa dejstvo, da razumem ljudi, ki so si nekaj zgradili, da bi radi imeli za sebe, ampak včasih je pa treba tudi tukaj nekaj presekati. Skratka, vi predlagate 1,3 milijarde v naslednjih 10 oziroma 9 letih za 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Mi trdimo, da bomo v naslednjih štirih letih zgradili brez 1,3 milijarde vsaj 5 tisoč javnih najemnih stanovanj. Ob tem pa še enkrat: sem zelo vesel, da sta v proceduri tako Zakon o urejanju prostora in pa Gradbeni zakon, ki tudi na tem področju igrata pomembno vlogo. Vsaj tisti, ki smo občinski svetniki, vemo, kolikokrat se na sejah občinskega sveta srečujemo z občinskimi prostorskimi načrti, z občinskimi prostorskimi podrobnimi načrti in ko minevajo meseci in meseci, ko mene na socialna omrežja kličejo oziroma me sprašujejo mladi ljudje, kdaj bo OPN sprejet, dal sem vlogo leta 2016, pa še vedno ni sprejet pa čakamo in čakamo na različna soglasja različnih ministrstev. Tam bi mladi gradili zasebna stanovanja, predvsem pa zasebne hiše, ne pa čakali, kot je morda občutek, da država zgradi, potem pa naj vlogo še prevzame, da tudi poceni oddaja. Tako na žalost, kolega Koprivc, zelo dobra razprava, moram reči, da tudi večinoma zelo korektna in konkretna razprava je bila, ampak malo preveč je morda kdo gledal s tega stališča In morda so pri tem zakonu preveč pri tem zakonu gledali oziroma morda ste celo kot predlagatelji štartali iz narobne podstati, to pa je, kako rešiti javna najemna stanovanja, ne pa, kako rešiti stanovanjsko problematiko tudi na zasebnem področju. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. Najprej ima besedo predstavnik vlade. Ne želite.

glede stanovanjske problematike in mislim, da je bila razprava plodna, in upam, da bo tudi prinesla neke konkretne posledice oziroma da bo zakon, ki smo ga Socialni demokrati skupaj z demokratično opozicijo vložili v obravnavo, ugledal luč sveta oziroma v prvi fazi vsaj prestal to prvo branje in ga bo Državni zbor potrdil za nadaljnjo obravnavo. Gospod Lisec, če dovolite, ker ste bili kot zadnji razpravljavec, bi morda v tem delu še na kratko repliciral tudi vam. Namreč, večkrat ste opozorili danes in tudi v prejšnjih razpravah, da je ta vlada oziroma da se v zadnjem času gradi več javnih najemnih stanovanj. To seveda drži, ampak to ni posledica vaše vlade. Vi se hvalite s tem, kako se trenutno gradi. To nima nobene zveze z vašo vlado. Kot prvo ima zvezo z Nacionalnim stanovanjskim programom, ki je bil sprejet leta 2015 pod levosredinsko Cerarjevo vlado. In šele takrat, žal šele takrat, je bilo sprejeto stališče, da morajo stanovanjski skladi graditi izključno za javni najem. Do takrat so delovali stanovanjski skladi lahko tudi kot neke agencije za prodajo na trgu, kar je absolutno nesprejemljivo in absurdno. Takrat se je ta politika začela jasno izvajati v tej smeri, da stanovanjski skladi gradijo za najem. Drug pomemben korak je bil tudi ta zakon, ki smo ga pripravili. Zdaj je pač stvar pingponga, pa nepomembno konec koncev, ali Šarčeva vlada ali vaša vlada; dejstvo je, da je bil zakon pripravljen, sprejela ga je pa vaša vlada. Tudi ta zakon je pomemben, predvsem za lokalne stanovanjske sklade, ker se jim je omogočilo večje zadolževanje. Ampak ključni problem pa ni rešen. Ključni problem pa je vprašanje virov. Mi moramo zagotoviti več sredstev za javna najemna stanovanja. Mi imamo v Sloveniji stanovanjsko krizo, ki vodi v stanovanjsko revščino. To lahko rešimo samo tako, da začnemo resno graditi dodatna javna najemna stanovanja. Mi potrebujemo dodatnih 10 tisoč javnih najemnih stanovanj. Vi govorite o tem, da se bo zgradilo 5 tisoč. Ta stanovanja so všteta. Čakalni seznami tako na lokalnih stanovanjskih skladih kot na republiškem za pridobitev javnega najemnega stanovanja so dolgi. Poleg vsega tega mi potrebujemo še dodatna sredstva, in to pa je ta naš zakon, ki se zgleduje po dunajskem modelu. Ne odkrivamo tople vode, to smo povedali, želimo samo po dunajskem modelu zagotoviti stanovanjsko politiko, ki bi zagotovila slehernemu, ki želi priti do javnega najemnega stanovanja, da do tega lahko pride po dostopni ceni. Po dostopni ceni. In zgolj to govorimo. Kolega Lisec – mi je žal, da odhajate –, tudi to govorjenje, da delamo samo za Ljubljano ne drži. Drži v tem delu pač, da verjetno je interes v Ljubljani in večjih mestih največji za javna najemna stanovanja, ampak zakon v ničemer ne omejuje oziroma določa, da se dela za Ljubljano ali za kogarkoli drugega. Zakon tega sploh ne določa. Zakon določa, da se bo na podlagi potreb opravil razpis in se bo na podlagi razpisa izbralo, kje so potrebe za dodatna javna najemna stanovanja. Tako bi lepo prosil, da skupaj sprevidimo kot družba, kot politika, da je potrebno na področju stanovanj nekaj narediti. glede na povprečje v Evropski uniji vlagamo za področje javnih najemnih stanovanj, nimamo nikakršne strategije narejene, kako bi bilo treba stanovanjsko politiko voditi. In skrajni čas je, sploh po tej hudi zdravstveni krizi, ki se sedaj poglablja še v energetsko krizo, krizo prehrane in tako naprej, da to področje pravočasno zajezimo in preprečimo katastrofo. Ljudje nimajo kje živeti, Slovenija je socialna država in zato je nujno, da omogočimo našim državljankam in državljanom dostojno bivanje. Model Dunaja, ki je dolga leta pod vodenjem Socialnih demokratov, nam je lahko zgled in po tem modelu smo v opoziciji pripravili zakon. Vi pa veliko govorite, kaj bi bilo treba vse narediti, izvajate neke preproste in neučinkovite ukrepe ukrepe deljenja sredstev na račun zadolževanja, hkrati bi želeli razdavčevati bogataše, ko pa govorimo o konkretnih primerih, kako bi se vložilo denar v javno stanovanjsko politiko, za javno stanovanjsko gradnjo, pa pravite, da za to ni potrebe in da se itak tako ali tako na trgu stvari rešijo. Ne rešijo se in skrajni čas je, da interveniramo. Hvala lepa. Hvala lepa.